Izvolite. **Zorana Mihajlović** Najlepše vam hvala, ne samo na tome što ćete podržati predlog ovih zakona, nego na razumevanju zakona i posebno bih se tu zadržala na delu Zakona o stanovanju koji ste pomenuli, a to je kućni red.U članu 76, to je naziv, dakle, kućnog reda. Mi smo već određeno vreme dobijali mnogo komentara građana Srbije o tome da postoje problemi koji se odnose na kućni red u stambenim objektima i zgradama. Baš zbog toga i na osnovu svih njihovih pritužbi nastao je praktično član 76. ovog zakona koji kaže da lokalna samouprava je ta koja će svojom odlukom o opštim pravilima kućnog reda napraviti dokument koji treba da omogući vlasnicima stanova da imaju mir, tačnije da im ne remeti mir u korišćenju stanova.Drugo što želim samo da dodam, a to je vezano za Zakon o aerodromima. Naš interes, interes Vlade jeste da pokušamo da sve aerodrome stavimo u funkciju. Uspeli smo to sa aerodromom Niš, radimo na uspostavljanju ugovornog odnosa između Ministarstva odbrane i Privrednog društva aerodromi Srbije, vezano za aerodrom u Kraljevu. Pokušavamo, što nije jednostavno, vezano je za aerodrom „Ponikve“, zbog toga što je potrebno zaista da bi taj aerodrom mogao da funkcioniše na pravi način. Mi jesmo kao Vlada, pre svega aerodrom „Nikola Tesla“ je uložio 50 miliona da da bismo napravili, da bismo sredili praktično samu zgradu i da radimo na samoj ogradi kod aerodroma „Ponikve“, ali je još mnogo potrebno i oko pristupnog puta i oko svega toga. Bez obzira na to, još uvek se u „Ponikvama“ održavaju određeni, naravno neredovni saobraćaj se može videti na aerodromu „Ponikve“, ali to je daleko od onoga što jeste naš interes. Zato je i formirano, recimo, preduzeće Aerodromi Srbije da probamo sve te aerodrome da nekako pomognemo, jer smo svesni da ukoliko nam je jedan od strateških ciljeva i razvoj turizma itd, onda je naš interes da svi ti mali aerodromi normalno funkcionišu.Tako da, hvala vam još jednom što ćete glasati za predloge ovih zakona.

ministarka, evo danas imamo na dnevnom redu osam predloga zakona od čega tri sporazuma i svi su po hitnom postupku. uz uvažavanje toga da ste vi održali određeni broj javnih rasprava, moram da pitam – zašto se praksa iz prethodnog mandata usvajanja zakona po hitnom postupku i dalje nastavlja? Dakle, to govori o tome da mi ne možemo ovde u ovom domu kvalitetno raspravljati o zakonskim predlozima, naročito ukoliko objedinite u okviru jedne tačke osam različitih zakona.Dakle, to je samo izgleda da se ispuni forma da se zakoni usvoje. Desiće nam se ono što se dogodilo u prethodnom sazivu, da je polovina od svih zakona usvojenih po hitnom postupku vraćena na ponovnu doradu ili na ponovne izmene i dopune zakona. Dakle, to je nešto što ne vidim da će doneti ikakvog boljitka građanima Srbije i ne znam zašto se sa tom praksom nastavlja.Sa druge strane, ovde govorite danas da je to usaglašavanje zakona sa evropskim zakonima, standardima i procedurama. Nemam ništa protiv toga i smatram da mi treba da uređujemo naše društvo i da da ovde cenimo i uspostavljamo evropske vrednosti, ali to bez istinske reforme javnog sektora i javnih preduzeća, koje niste uspeli za pet godina da sprovedete ovde… Dakle, to je jedino što ste obećavali i rekli da ćete uraditi, ukoliko govorimo o oblasti ekonomije javnog sektora. Niste uspeli za pet godina da reformišete niti „Srbijagas“, niti „Železnice“, niti EPS. Videli smo u budžetu koliko se sredstava građana Srbije te gubitaše.Takođe, nema sistema institucija u Republici Srbiji, nema uspostavljenih institucija kako bismo te zakone koje usvajamo mogli da primenimo.Problem je što se zakoni koji se usvajaju ne primenjuju na kraju. Sve to što pokušavamo da uradimo meni liči kao da želimo u Srbiji da sadimo banane. Mi hoćemo da usvajamo evropske zakone, a nemamo sistem institucija koji će uspeti te zakone da sprovede.Sada imate ovde jedan od zakona koji je na dnevnom redu – Zakon o komunalnim delatnostima. Godine 2012. je usvojen Zakon o komunalnim delatnostima. Jedna od stvari koja je tu definisana, koju ja podržavam, jeste da svi vodovodi u Srbiji moraju imati titulara, moraju biti u okviru javnog preduzeća ili nekog drugog preduzeća, a ne kao što je bio slučaj da budu u sklopu mesnih zajednica, da njima upravljaju raznorazne grupe građana.Recite mi gde se to u Srbiji sprovelo? Koliko takvih primera ima? Reći ću vam da je bezbroj vodovoda u Srbiji i dalje potpuno nerešenom statusu. Dakle, od 2012. do 2017. godine taj problem nije rešen.Sada imamo nove nadležnosti koje predviđa Zakon o komunalnim delatnostima. Ima dosta dobrih stvari koje se nalaze u ovim izmenama zakona, ali je pitanje da li će to neko uspeti da sprovede, naročito, ukoliko govorimo o jedinicama lokalne samouprave koje nemaju kapaciteta, pre svega, zbog ograničenih finansijskih sredstava. I dalje smo nastavili trend povećavanja nadležnosti lokalnim samoupravama, a oduzimanju sredstava opštinama, što se videlo u poslednjem budžetu i Zakonom o finansiranju jedinica lokalne samouprave, gde ste vi ponovo posegli za time da uzmete 4,8 milijardi para gradovima i opština uz obrazloženje fiskalne konsolidacije.Dakle, to je dokaz da zapravo mi želimo da ostvarimo nešto, a nemamo kapacitet i nemamo izgrađene institucije, nemamo reformisan sistem, i to je ono što trebamo da uradimo da bi pre usvajanja zakona ti zakoni mogli da zažive u praksi.Što Zakona o stanovanju, ovde imamo u ovom predlogu zakona dva zakona. Jedan je Zakon o stanovanju, a drugi je Zakon o održavanju stambenih zgrada. Da li treba tu napraviti određene promene? Da, treba, ali ovde nisam od vas čuo odgovor vezano za čl. 153. i 154. koji tretiraju mogućnost otkupa stanova u javnoj svojini od strane državnih funkcionera.Rekli ste da će to biti promene u zakonu. Nisam video da li postoji amandman da ćete te članove izbaciti, kada se javnost pobunila oko toga da će po povlašćenim uslovima neko moći da kupuje stanove. Pitam – da li li će to ostati u zakonu, kako smo dobili u materijalu, ili će se to izmeniti?Što se tiče profesionalnih upravnika, svaka zgrada i svaka skupština stanara treba da ima svog upravnika, međutim, ovde se otvara jedno drugo pitanje. građani Srbije i stanari će morati iz svojih džepova da finansiraju, koliko sam video, između 10 i 15 hiljada novo zaposlenih ljudi u Srbiji. verovatno je i to jedna od mera za zapošljavanje u Srbiji, gde vi želite da iz džepova građana Srbije zapošljavate neke radnike. Oni će zapravo biti verovatno funkcioneri, jer u jednom delu zakona se kaže, molim vas pogledajte, da su oni funkcioneri. Pitam vas – da li će ti ljudi podnositi izveštaje Agenciji za borbu protiv korupcije, kao i drugi funkcioneri koji podnose? Možda je to greška i podneli smo amandmane u tom delu, pa da vidimo ko su zapravo ti upravnici ili profesionalni upravnici koje će delegirati jedinice lokalnih samouprava.Sa druge strane, bojim se da to ne budu plaćeni politički funkcioneri, koji će imati i ulogu obavljanja i nekih drugih poslova tokom predizborne kampanje, što nije nešto sa čime se mi već nismo susretali, tako da i te kako to je pitanje o kome treba da razgovaramo.Naravno, tu se pominje da će oni popisivati i matične brojeve vlasnika stanova, odnosno stanara, kao i zakupaca stanova, i ozbiljno pitanje je u koju svrhu će neko obrađivati i prikupljati matične brojeve ljudi koji u stanovima žive.Prema tome, to i dalje jeste nastavak politike vaše Vlade da se problemi rešavaju tako što se uzimaju pare od građana i sve se radi na teret građana, što najbolje oslikava budžet za 2017. godinu i smanjeni deficit na teret penzionera, na teret zaposlenih, na teret mnogih drugih stvari koje koje se tiču građana Srbije i njihove ekonomske situacije. Kažem vam nemate više od koga da uzmete.Građani su toliko siromašni u Srbiji, i u zadnjih pet godina naročito, a ni pre nije bila bolja situacija, ali vi taj trend nastavljate i dalje na grbači građana želite da promovišete vašu politiku i govorite o uspesima Vlade Republike Srbije.Što se tiče Komisije za javno-privatna partnerstva, podržavam to i mislim da Srbija treba da u tom delu da veći doprinos. Ali, od formiranja Komisije za davanje mišljenja o javno-privatnim partnerstvima, ako se ne varam između 30 i 40 pozitivnih mišljenja je ukupno dato, i zanima me koliko je realizovano takvih projekata u Srbiji, jer to nije dovoljno intenzivno rađeno, ali možda nije ni trebalo, s obzirom da Aleksandar Vučić govori da on gradi više od Tita, da će više auto-puteva izgraditi od Nemaca, tako da možda njemu i ne trebaju javno-privatna partnerstva, već on to može da radi sam, verovatno na neke njemu poznate načine.Što Zakona o aerodromima, tu imam takođe nekoliko vrlo važnih pitanja. Vlada Republike Srbije je 30. januara ove godine poštovana ministarka, usvojila Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Aerodromi Srbije. U toj odluci su definisane i nadležnosti tog javnog preduzeća, gde se kaže – da će osnovni zadatak preduzeća Aerodromi Srbije biti upravljanje, razvoj i održavanje aerodromske infrastrukture, da će se preduzeće finansirati iz budžeta Republike Srbije, da će sedište preduzeće biti na Aerodromu „Nikola Tesla“, da će imati zaposlene, itd.Vi sada ovim lex specialis-om, zapravo, oduzimate nadležnosti tom preduzeću koje je Vlada oformila, odnosno u nekom delu ovog zakona vi tretirate da će i to preduzeće Aerodromi Srbije imati neku ulogu, ali suština je da se ovde nekim partnerima omogućava da oni uđu u posed i upravljanje određenim aerodromima.Ovaj zakon uvodi jednu novu kategoriju i to je razlika u odnosu na Zakon o vazdušnom saobraćaju, to je aerodromski kompleks. To je vrlo važno pitanje, za mene, u ovom zakonu. Šta to znači? Dakle, taj novi pojam podrazumeva da neko u okviru aerodromskog kompleksa može da gradi hotel, i da po principu ugovora sa Beogradom na vodi, možemo u odnosu 49 51% u korist Republike Srbije, dobiti nekog novog investitora, kao što smo dobili Arape za Beograd na vodi, koji će doneti odluku da tu gradi hotel.Takođe, šta se dešava sa sadašnjim sadašnjim zaposlenima na aerodromima Srbije? Govorim o dva aerodroma, Aerodrom Niš i Beograd, jer su to jedina dva koja u ovom trenutku tretira ovaj zakon. ti ljudi biti kod novog poslodavca, da li će zadržati svoj posao, da li će on sve njih otpustiti, da li će smanjiti broj radnika i zapravo to su pitanja koja su potpuno otvorena, naročito vezano za aerodromski kompleks i ne mogu ništa drugo da kažem, nego da se tu kriju kriju neke skrivene namere, kao što smo već imali prilike da vidimo sa prethodnim zakonima, prethodnim lex specialis, gde opet napominjem primer najadekvatniji za to je Beograd na vodi, koga otprilike finansiraju građani Republike Srbije i projekat koji se predstavljao kao razvojni projekat Srbije. Od tog projekta će biti bolje i građanima Leskovca i Niša i Kruševca i Kragujevca, ispada da će ga oni, zapravo, iz svojih džepova finansirati, da biste vi mogli da vodite kampanju i da bi neki tajkuni mogli da izvode određene radove.Dakle, pitanje je kredibiliteta vašeg zakona i vaše Vlade. U prethodnih pet godina, od 2012. do danas, usvojeno je more zakona, dato je more lažnih obećanja, priča o boljem životu, iz godine u godinu građani Srbije slušaju kako samo što nije, evo biće bolje, strpite se… **Veroljub

vezano za železnicu sa Ujedinjenim nacijama, a mi imamo ovde i jedan ugovor koji je potpisan još prošle godine, vezano za izgradnju pruge Beograd-Budimpešta, gde je to ministarka najavila kao veliku priliku za srpske kompanije i da njena izgradnja počinje ove godine, 2016, koja je prošla, zapravo to nije počelo, da je vrednost 1,1 milijarda. Kad se neko interesovao za to, došli smo do toga da ne možemo ni da nađemo dokumentaciju vezanu za ovaj projekat, jer su Ministarstvo Ministarstvo građevine, odnosno Ministarstvo rudarstva i Ministarstvo saobraćaja, pa ne evo, Ministarstvo građevinarstva zapravo, izvinjavam se, kaže da nema ugovor da se obratimo Ministarstvu rudarstva, Ministarstvo rudarstva kaže – nemamo ugovor, tražite od Ministarstva građevinarstva.Dakle, sledeća priča koja govori o kredibilitetu onoga što vi govorite zakona koji usvajate, jesu i najave otvaranja dva aerodroma koji su bili vojni, koji će služiti za civilne letove. To su pre svega, Aerodrom „Morava“ u Lađevcima i Aerodrom „Ponikve“ u Užicu.Od 2012. godine najave, otvaranje i pokretanje civilnih letova sa Aerodroma „Morava“ su bile sledeće – 3. septembar 2012. godine Aleksandar Vučić kaže – mi ćemo uskoro da završimo u korist građana Kraljeva Aerodrom „Morava“, nećemo ga otvarati sedam ili petnaest puta da bismo se slikali za televizije i predstavljali sebe kao heroje, rekao je Aleksandar Vučić.Novembra 23. 2012. godine, Dačić kaže da se sa predsednikom Turske nastavlja razgovor o izgradnji Aerodroma „Morava“. Sedmi avgust 2013. godine, ministar, tadašnji, Velimir Ilić kaže da firma iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ulaže u Aerodrom „Morava“. novembra 2013. godine, opet ministar Ilić kaže – sada Turci otvaraju i investiraju u Aerodrom „Morava“, a onda vi, poštovana ministarka, 11. februara 2015. godine, kažete – letovi sa „Morave do kraja 2015. godine. Mi smo danas u 2017. godini

Zatim, 29. jul 2015. godine, ponovo vi ministarka kažete – ne više 2015. godine, nego letovi sa „Morave“ od sredine 2016. godine. Kažete da aerodrom ima veliki potencijal i da kreću redovni letovi do kraja 2016. godine. Vidimo da ih očigledno neće biti. naravno, ove godine u martu, ponovo vi sada kažete - Turci su zainteresovani za Aerodrom „Morava“ i turski investitori.Što se tiče Aerodroma „Ponikve“, imali smo priliku da čujemo tokom kampanje za aprilske izbore ove godine, premijera Vučića, koji je izjavio sledeće, citiram, kaže predsednik Vlade u tehničkom mandatu tada – tokom jučerašnje predizborne konvencije u Užicu, rekao sam da namerno ne želim da u kampanji zvanično otvorim obližnji aerodrom Aerodrom „Ponikve“ ćemo krajem avgusta da otvorimo za saobraćaj i tu će nam biti potrebna podrška svih ljudi koji imaju dobre veze sa inostranstvom.Dakle, kada vi imate toliko neistina i laži koje ste izrekli u prethodne četiri godine, ovo je samo jedan primer, toga ima u svim segmentima ovog društva. Kako očekujete da neko može verovati da će se nešto drugačije desiti? Da biste mogli da dobijete poverenje, morate imati i kredibilitet i zbog toga vas molim da ukoliko usvajamo već zakone na ovakav način, po hitnoj proceduri, sa raspravom o osam zakona, da se postarate da njih primenimo, da uradite ono što ste obećali, a tek onda da krenete u nova obećanja, ali vi ste obrnuli redosled. Lakše vam je da dajete stalno nova i nova obećanja i da na neki način

Evo, ovako. Toliko toga ste rekli, ali negde i razumem svu tu kritiku, zato što sve to što ste vi rekli u stvari ste vi radili u nekom periodu kada ste bili na vlasti, obećavali, a niste davali rezultate.Svaka stvar, ali bukvalno svaka stvar koju ste pomenuli, svaka kritika, ja ću ići od jedne do druge, je nešto ste vi primenjivali u praksi.Dakle, praksi.Dakle, po svakom zakonu, kod vas su se zakoni donosili tako što ste ispred ove skupštinske sale, konkretno Zakon o komunalnim poslovima, delatnostima 2011. godine menjali, ispred sale ste menjali članove o pogrebnim uslugama koje mi sada ispravljamo i omogućavamo da se na jedan normalan način da delatnost sprovodi.Dakle, dajem vam samo jedan primer.„Ponikve“, pošto je to bilo poslednje što ste pomenuli. To što je obećao Aleksandar Vučić na predizbornom mitingu u Užicu, on je to ostvario. Direktorat civilnog vazduhoplovstva je „Ponikvama“ dao dozvolu za neredovni saobraćaj koji se danas obavlja sa „Ponikvama“, ali mi nismo zadovoljni neredovnim mi hoćemo redovan saobraćaj, mi hoćemo više od toga, mi hoćemo da uredimo „Ponikve“ tako da imamo redovan saobraćaj kao što ga imamo na Aerodromu Niš. Prema tome, obećanje koje je dao, obećanje je i ispunio. I ono što smo rekli pre četiri godine, pet, kako god vi govorili, koliko god godina, mi ispunjavamo.Aerodrom „Morava“ pravi ugovor trenutno sa preduzećem „Aerodromi Srbije“ zato što smo želeli na jednom mestu da imamo sve aerodrome. Nismo želeli da radimo to što ste vi radili u prethodnom periodu, da svuda imate nešto, a ništa praktično uređeno i onda kada ništa nije urađeno, sve je moguće. Ovde mora da postoji red zato smo prvo formirali preduzeće.Znači, aerodrom je privredno društvo „Aerodromi Srbije“. Tom privrednom društvu nalaze se svi tzv. tzv. mali aerodromi. Kroz to preduzeće pravi se sada ugovor sa Ministarstvom odbrane da bi aerodrom bio mešovito, civilni aerodrom u Kraljevu, i da bi zaista mogli da govorimo o tome da taj aerodrom može da funkcioniše. Dakle, da li kasnimo nekoliko meseci? To je tačno, kasnimo, ali će konačno da funkcioniše taj aerodrom.Drugo, da se vratim samo od početka kako ste govorili. Hitan postupak, zakon je kaže po hitnom postupku da se ispuni forma i to je praksa u prethodnom periodu. Ne, nego zakone koje ste donosili su toliko imali rupa unutar tih zakona da svakog trenutka ste u svakom zakonu kroz te rupe tzv. koje ste pravili u zakonima imali smo javašluk, problem. Na kraju krajeva kod Zakona o stanovanju kroz tri zakona koje ste doneli imali smo ozbiljne probleme održavanja zgrade, imali smo smrtne slučajeve, imali smo povredu dece, zato što nismo imali uređen Zakon o stanovanju. Mogli ste to da uradite. Zašto? Prethodnih 10 godina mogao je da se donese jedan korektan Zakon o stanovanju koji bi pomagao građanima Srbije, jer je on nama svima preko potreban.Govorite o istinskoj reformi javnih preduzeća. Istinska reforma javnih preduzeća, ja mislim da bi vi najmanje smeli o tome da govorite. Železnice su prvi put, i ne zato što to kaže ministar saobraćaja, ne što to kaže Vlada Republike Srbije, nego zato što to kažu sve svetske međunarodne institucije.„Železnice Srbije“ u prethodne dve godine su javno preduzeće koje je krenulo istinski, realno u reforme. Od podele delatnosti do otvaranja tržišta, u ovom parlamentu smo donosili Zakon o otvaranju železničkog tržišta, od toga da se po prvi put, oni krediti koje su uzimale vaše partije, sada se različito zovu, ali ste tada bili jedna politička partija, 2006, 2008. godine da

Dakle, nula se realizovalo. Znači, kada govorimo o reformama javnih preduzeća, samo da budemo malo precizniji zato što „Železnice“ imaju manje subvencije danas i to nije, kako ste rekli bacanje novca građana Srbije za subvencije.Subvencije subvencije.Subvencije su i prošle i ove godine manje za po milijardu kada govorimo o železničkim preduzećima za plate. Isto tako unutar tog iznosa se nalazi i iznos za korišćenje kredita koji su uzimani da bi mogli da ih koristimo i da bi mogli da imamo i nove vozove i novu mrežu.Zatim, kažete kod komunalnih delatnosti jednu stvar koja je meni prosto neverovatna. Sve je paušalno, vi nemate nigde konkretan predlog da kažete u Zakonu o komunalnim delatnostima dajte da poboljšamo nešto da zaista imamo uslugu koja će biti kvalitetnija. Taj zakon koji ste vi donosili, koji ste menjali ovde ispred vrata Skupštine, o komunalnim delatnostima 2011. godine, nigde nije jasno precizirao šta su zaista komunalne delatnosti, kako da imamo stabilno finansiranje komunalnih delatnosti. Pošto Pošto znamo da ste vodili jednu lokalnu samoupravu, pretpostavljam da znate kako je to u praksi izgledalo.Naš najveći problem u lokalnim samoupravama je upravo pitanje komunalnih delatnosti, nemanje novca za tu infrastrukturu. Ovaj zakon to treba da popravi. Ovaj zakon treba da napravi uslove da imamo stabilno finansiranje, ali ovaj zakon je uveo nešto što nikada ranije nije bilo, a to je građani sami mogu da kažu da li je kvalitet te usluge dobar i šta treba da promenimo da bi ta komunalna delatnost bila bolja, odnosno pružala uslugu boljeg kvaliteta.Što se tiče čl. 152, 153. i 154. Zakona o stanovanju, ja sam ovde rekla da je prihvaćen amandman poslaničke grupe SNS da se ta tri člana sklone. Kažem i danas kao što sam rekla i odmah, istog trenutka kada se pojavio nije dobro i na nespretan način je napisano. Namera je bila jedna i mi imamo dokumentaciju o kojim porodicama se radi, šta smo želeli da rešimo, nažalost nije dobro napisano i sklonjeno je iz zakona zato što nećemo ni jednog trenutka, niko u ovoj Vladi ne želi da ima bilo kakav dokument ili zakon koji neće biti jasan, jer ako nije jasan ne možemo ni da ga realizujemo.Govorite

govorite o upravnicima koji će sigurno da budu neki funkcioneri. Pod broj jedan nikakvi funkcioneri nisu, pod broj dva, profesionalni upravnici mogu da budu svi koji imaju određene uslove u smislu obrazovanja, ko prođe obuku, ko dobije licencu itd. Ovo je kupoprodajni odnos, odnosno ugovorni odnos između stanara i između profesionalnog upravnika. Znači, radi tržište i u tom njihovom odnosu ne vidim nikakvo političko zapošljavanje.Ali, potpuno mi je jasno zašto ste to rekli, zbog toga što se dobro svi sećamo da kada je napravljena tj. formirana tzv. komunalna policija u Beogradu i drugim to je bilo za vreme DS. Ako je neko zapošljavan u komunalnoj policiji grada Beograda to je bila isključivo i samo DS. To mogu da potvrdim, postoje dokumenta za to.Znači, shvatam razmišljanje, ali neke se stvari ipak menjaju. ipak menjaju. Nema političkog zapošljavanja, trebaju nam profesionalni upravnici da zaista imamo normalno i na pravi način održavanje naših zgrada.Za aerodrom sam pokušala, nadam se dala osnovne informacije o aerodromima i ovom zakonu.Rekli ste u jednom trenutku da neko nešto krije, da neko nešto hoće da uradi oko aerodroma, aerodromski kompleksi i kažete eto, desiće se otvaranje hotela. Mislim da je odlično. Ako ste putovali, a sigurna sam da jeste onda ste videli da je to potpuno normalna stvar da unutar aerodromskih kompleksa imate razne hotele, imate tržne centre i da pokušate da praktično sve te ljude koji dolaze na aerodrom i koji se četo zadržavaju i po nekoliko sati zbog toga što imaju neke druge letove, da ih zadržite tu. Ako ništa drugo, da u vašoj vašoj sopstvenoj zemlji potroše taj novac i da to ostane u našoj zemlji.Dakle, ne vidim nikakav problem sa tim da na našem aerodromu jednog dana imamo i neke hotele. Šta je tu problem? Zašto se to smatra nečim što se radi se radi tajno itd? Ovaj zakon upotpunjuje kompletan zakonodavni okvir kada govorimo o vazdušnom transportu i bio je važan zato što prvi put definiše neke stvari koje do sada Zakon o vazdušnom saobraćaju nije uradila.Takođe, pominjete i pravite priču oko toga da je ovaj zakon praktično zakon o privatizaciji aerodroma. Molim vas, prvo pročitajte naslov zakona, zatim još jednom sve članove. Ovo nije zakon o privatizaciji aerodroma, ovo je zakon koji jasno uređuje delatnost upravljanja aerodromom koja nije bila definisana ni jednim prethodnim da kažem još jednu stvar, Ministarstvo rudarstva ne znam kakve veze ima sa Beograd-Budimpešta. Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta je jedan ozbiljan, veliki projekat, najveći u ovom regionu. Njegova vrednost kada govorimo samo sa srpske strane, dakle, od Beograda pa do granice sa Mađarskom je blizu milijardu evra. Mi smo kao država, kao Vlada Republike Srbije zajedno sa Kinom i zajedno sa Vladom Mađarske napravili trojni sporazum. Unutar toga se nalaze određene deonice za koje sa srpske strane pravimo dokumentaciju. Ta dokumentacija je napravljena i za ono za šta je napravljena mi smo potpisali komercijalni ugovor sada u Rigi, a to je Beograd-Stara Od Stare Pazove do Novog Sada to finansiramo iz ruskog kredita koji je već ranije uzet i za šta se takođe završava dokumentacija i za šta se pravi tunel i vijadukt. Znači, to je nešto što postoji.Od dokumentacije koju Ministarstvo daje i ne možete reći da nije dobijena, zato što smo je dali, mislim da nam je tražio i Zaštitnik građana i Poverenik svi živi, svakome dajemo ono što je u našoj nadležnosti. Dakle, komercijalni ugovor svakog trenutka možete da dobijete. Ugovor o finansiranju daje drugo ministarstvo koje se zove Ministarstvo finansija, zatražite i dobićete ga. Dakle, tu nema tajni. Naš interes jeste da završimo i da imamo Beograd-Budimpešta.Kada govorimo o radovima na tunelu i vijaduktu, oni će početi sigurno ove godine. Mislim da sam odgovorila na sve.

Skupštini kao poslanika, a pre toga sam se bavio isključivo lokalnom politikom i nikada nisam uticao na donošenje bilo kakvih zakona, kakvi god oni bili.Na kraju, i kada to govorite, vi ste već peta godina na vlasti i bilo je dovoljno vremena da se sve to ispravi. Prema tome, ako govorite da vi sada po hitnom postupku usvajate zakone kako bi ste menjali one loše koje su neki pre 2012. usvojili, vi govorite zapravo ponovo o vašoj efikasnosti. Pa, vama je trebalo pet godina da opet po hitno postupku ispravite te zakone koji su bili loši.Na kraju, i vi ste bili deo te neke prethodne vlasti, to vrlo dobro znate, i uticali u tim nekim lošim stvarima i odlukama, ako ih je bilo pre 2012. 2012. godine.Naravno, što se tiče ovog Zakona o stanovanju, pa vi ste prošle godine povukli Zakon o stambenim zgradama iz procedure, iako je bio u parlamentu u jednom trenutku. Dakle, i to govori o tome da se radi na neki način ne po pravilima kako treba, nego sve ide nekako pod nekim velom tajne.Reforma železnice, govorite i o tome. Dakle, 120 kilometara pruge je modernizovano? Svaka čast, ali isto tako 800, ili ne znam kolikom, kilometara pruge ste predvideli da ugasite u Srbiji. To je još jedna stvar, a i dalje se daje 15 milijardi za „Železnice Srbije“. Recimo, možete mi reći šta je sa „Srbijagasom“, kako je on reformisan, pošto ste me pitali konkretno.I to da nemam šta konkretno da zamerim u zakonu, govorićemo u raspravi o pojedinostima kada budemo govorili o amandmanima, jer u 20 minuta je nemoguće govoriti o detaljima u osam zakonskih predloga. To morate shvatiti. Jednino što možemo, to je da govorimo uopšteno uopšteno o svim ovim predlozima zakona koje ste vi ovde dostavili.Što se tiče toga da ste rekli da sam ja pomenuo privatizaciju, to nisam ni jednog trenutka. Što se tiče hotela, evo završavam, problem kod hotela je što, po Zakonu o koncesijama, taj privatni partner može postati vlasnik tog hotela koji će napraviti zajedno sa Republikom Srbijom.

i da u obraćanju narodnom poslaniku Aleksiću izruči sve ono što ima namere da se izruči o odgovornosti, zakonima, poslovima, javnim poslovima, greškama, grehovima, čega god hoćete Demokratske stranke. to vam, ministarka, umanjuje kredibilitet.Ako ne možete da se istrpite da dođe na red ovlašćena predstavnica poslaničke grupe DS, nemojte da vas tako ponese želja da da objavite sve što imate naručeno da kažete u ovoj sali o DS na čoveka koji sa tim nema skoro pa nikakve veze, osim što je čestit čovek,

i ako budete hteli da razgovarate i o Zakonu o komunalnoj policiji i o tome ko, gde i kako menja zakone i gde je kakav i koji novac, ja sam vam na raspolaganju, bi bilo lepo da se izvinite gospodinu narodnom poslaniku Aleksiću i da kažete - ja ću sve ovo ponoviti kada dođe na red DS, ali morala sam, nisam mogla da izdržim. Hvala vam.

grupu ispred koje je poslanik govorio, ali vratićemo se i na taj kredibilitet i na DS, imajući u vidu da od najvećeg broja vaših amandmana najveći broj je briše se. Ali, dobro, o tome ćemo pričati kada kada budete vi.Samo da odgovorim vezano za povlačenje zakona, jer mislim da je to važno. Zakon o stanovanju je napravljen i rađeno je na njemu godinu dana i prošao je sedam javnih rasprava. Kada je proglašen praktično početak izborne kampanje, kako je to inače običaj, svi zakoni koji su se našli, koji su prošli sednicu Vlade i našli se u parlamentu, oni su nakon toga ponovo vraćeni. Kada je formirana Vlada, onda se ponovo s tim zakonima krenu. Znači, nije zakon vraćen zato što nešto nije bilo dobro, nego je takva bila procedura.Drugo, pošto ste pomenuli takođe Železnice i 400 kilometara pruga, moram da kažem da je velika šteta što prethodnih 15 godina tih 400 kilometara nisu imale ni jedan jedini voz, nije se na njima saobraćalo uopšte, a u isto vreme Železnice Srbije su plaćale razne doprinose lokalnim samoupravama, možda sam pogrešila, da li doprinos ili neka naknada, ali svakako su plaćali i pravili određene troškove, a da su te pruge uglavnom zarasle u travu i nije bilo ni interesa ni putnika na njima. Bilo je jasno da su praktično trebale davno da se zatvore.Znači, ono što mi, između ostalog, radimo, mi sređujemo jednu zapuštenu kuću koja jeste bila zapuštena prethodnih 20-ak godina.Kada govorite o pet godina toga da smo na vlasti, potpuno ste u pravu, koliko god da je, četiri, pet itd, ali nije lako popraviti sve brljotine i sve probleme koji su pravljeni prethodnih 12 godina, a bogami u nekim situacijama kada govorimo o Zakonu o stanovanju nekoliko decenija.

što doprinosite ovakvoj atmosferi, jer su neki ozbiljni zakoni ovde pred nama.Kakve su to besmislice o propasti srpske železnice u poslednjih 12 godina? Hoćete da vas podsetim s kim ste u koaliciji, ko vam je predsednik Vlade, sa kojim strankama delite danas vlast? Da nisu možda srpske Železnice propale u Vladi Zorana Đinđića, Zorana Živkovića, Koštunice? Dokle će nas odvesti ta politika? Možete li da shvatite da ne postoji LDP železnica i SNS železnica? Imamo problem, dajte da ga rešimo.Ušli ste sa hitnom procedurom ovde u parlament sa nespojivim zakonima. Ali, u redu, kolegijum šefova poslaničkih grupa, sedne se, porazgovara se, kažete – važne su nam železnice, važno nam je komercijalno pravo u vazdušnom prevozu, važna nam je vizna liberalizacija sa Kinom, dajte da rešimo ove komunalne probleme, i onda uđemo ovde u raspravu na neki normalan način.Najveći problem nije to što ste, kao i vladajuća koalicija, frustrirani opozicijom i u istoj meri ovde nailazite na odgovor sa ove naše strane. Problem je što su neki ozbiljni zakoni ovde pred nama, a što ih vi obrazlažete na katastrofalan način. Neko ko danas posmatra naš rad ovde u Skupštini, mogao bi da pomisli da je privatizacija aerodroma katastrofa, da je to nešto loše.Kada loše.Kada govorimo o Zakonu o javnom privatnom partnerstvu, pa to je sjajna inicijativa, to je ono što nam je potrebno. Zašto na to ne stavljamo fokus, nego se bavimo besmislicama i poslanikom iz Trstenika koji je na kraju odgovor za slom srpske železnice. Odbijte mu od plate onih 1% penala koji ćemo platiti Rusima na kredit od 800 miliona dolara koji nismo iskoristili u roku koji smo rekli da će biti iskorišćen. Nikog za to ne optužujem, postojali su objektivni problemi i sa tim objektivnim problemima se neko i pre vas suočavao.Dajte da se vratimo na ove zakone, da krenemo od tog zakona koji jeste uznemirio javnost, to je Zakon o stanovanju. Pa, i pre ovog zakona su postojali zakoni i oni su uređivali međusobne odnose. Na šta liči to insinuiranje da je prethodna vlast, iako nikad nisam bio na vlasti od 2003. godine, odgovorna za tragediju neke dece u nekoj zgradi? To je besmislica. Ovaj zakon je prenormiran. Ima neka dobra rešenja, ali je prenormiran. Treba da se postavi osnovno pitanje – zašto postojeći zakon ne funkcioniše? Šta je problem u njemu? To što smo podivljali kao društvo, što nemamo više snage ni sami sebe da podnosimo, a kamoli da regulišemo svoje međusobne odnose u skladu sa nekim pravima i obavezama koje zajedno utvrdimo kako bi nam svima bilo bolje.Opština će imenovati nekoga ko će voditi računa o zgradi u kojoj stanari nisu u stanju da sami vode računa o sebi. Kako će on to da uradi? Kaznenom ekspedicijom? Slažem se da treba rešiti ta pitanja, ali dajte da vidimo šta je osnovni uzrok problema sa kojima se danas suočavamo.Nije isto govoriti o skupštini stanara na Vračaru ili Starom gradu i na periferiji Beogradu, gde po pravilu ljudi jedva sastavljaju kraj sa krajem. Ne radi se tu samo o 200-300 dinara, koliko treba nešto da se plati, nego o stanju u kojem se nalazi naša zemlja danas. Ona je takva da mi nismo u prilici čak normalno ni da razgovaramo, a kamoli da rešavamo probleme koji postoje.Ovde u ovim zakonima koje ste predložili, slažem se, ključni su ti zakoni koji rešavaju pitanje, tu komunalnu problematiku Zakona o stanovanju i ovaj Zakon o aerodromima. Treba uraditi tu viznu liberalizaciju sa Kinom, zašto da ne, i uzeti neki novac od turizma ako možemo, učiniti Srbiju atraktivnom u svakom smislu, poslovnom pre svega, tu nemamo nikakvog problema. Što se mene lično tiče i LDP, tu treba da važi ono pravilo koje je važilo i u Kini – nije bitno koje je boje mačka, ako hvata miša. To smo uvek ovde u Skupštini govorili. Govorili smo i dok ste bili u G17 sa Dinkićem, kao što vam govorimo danas kada ste u SNS. Makar tu postoji kontinuitet u nekom stavu.Ono što je osnovni problem, ovaj zakon koji vi predlažete o aerodromu, znate šta, to je zakon koji po svom karakteru govori o nekom poznom dobu socijalizma. Prihvatamo pravila tržišne ekonomije, ali hajde još, što da ne kažemo. Ovaj zakon je zakon za vreme Ante Markovića, a ne za 2016. i Pogledajte ko ima pravo da se bavi tim poslom, javno preduzeće, pa onda društvo kapitala koje je apsolutno u vlasništvu Republike, pa društvo kapitala u kojem Republika ima većinski udeo i na kraju može i neko još da se bavi tim poslom, pod uslovom da mu država tako nešto poveri. Zašto suspendujete privatnu inicijativu? Zašto uskraćujete pravo nekome da bude vlasnik aerodroma? Hajde da ne govorimo o tom, nekim poslanicima ovde, mrskom zapadu. Ali, zašto najveći aerodrom u Rusiji može da ima privatnog vlasnika, Domodedovo, a ne može da ima aerodrom Beograd, recimo.Vrlo dobro znam o čemu pričam. Od 2001. godine smo pokušali da uradimo sve kako bi uspostavili neku vrstu partnerstva sa aerodromom u Frankfurtu. 12. mart, ubistvo predsednika Vlade, taj posao je zaustavio. Sjajan aerodrom, ne samo po načinu organizacije, nego i po odnosu troškova, prihoda, mnogo toga bi Srbija naučila kroz to partnerstvo, imali bi puno koristi. Žao mi je što to nije urađeno. Ja vam želim sutra to da uradite. Ali, zašto ne primenimo pravila sveta koji je uspešan? Vi ste ovde ubiste da dokažete da se u Srbiji neće privatizovati aerodrom. Ovo nije Zakon o privatizaciji, neće se privatizovati, ovo je zakon kojim se … Pa, to je ono što je loše. To je ono što je loše.Na svakom koraku mi imamo problem sada sa tom našom nesposobnošću da funkcionišemo na način na koji se reformuliše zvanična politika. Vi govorite o rešavanju problema železnice. To je teško pitanje, jako teško. Nisu vozovi u Srbiji juče stali. Vrlo komplikovano. Jel znate neku propalu zemlju koja ima uspešnu železnicu? Pa nije moguće izaći iz 20 godina haosa sa železnicama kao u Francuskoj ili u Nemačkoj. Ali, hajde da vidimo šta su uradili oni koji su uspeli da naprave efikasne sisteme, da pogledamo kako su se društva menjala.Kada govorite o ovom zakonu, ovom Zakonu o aerodromima, uvažite našu inicijativu. Sve amandmane ste nam odbacili zato što ih nismo podneli u skladu sa Poslovnikom, jer ste proglasili hitni postupak. Mora postojati mogućnost da neko svojom privatnom inicijativom dođe u ovu zemlju i kaže – hoću da napravim aerodrom, neću Ponikve, hoću na drugom mestu, hoću da imam aerodrom u Vrnjačkoj Banji, hoću da imam heliodrom, hoću da organizujem helikopterski prevoz od Beograda na Kopaonik u pet popodne, u nedelju da se ljudi vrate, neću da se voze tri sata. Moramo da oslobodimo privatnu inicijativu, vi ovde prvo dozvoljavate ljudima da govore svašta, branite se od optužbe da ćete prodati aerodrom strancima. Pa šta ako ga prodate? Ako neko dođe i plati, u redu. Pa Beograd ima takav obim avio-saobraćaja da može da ima dva aerodroma bez problema.Žao mi je što smo zbog populizma i demagogije 2005. godine izgubili i imali smo drugu priliku za partnerstvo na beogradskom aerodromu i propustili smo je. Mogli smo tada da budemo regionalni kargo hab, sa perspektivom da rastemo i da se razvijamo, koristeći činjenicu da su saturisana ta tržišta u zapadnoj Evropi, da dobijemo još jednu pistu. Prošlo je 11 godina, ništa od toga nije urađeno. Ako postoji mogućnost sada da se uradi – super, ali hajde da vidimo ko to treba da radi. Oni koji se trude da nam objasne kako ni slučajno neće nešto biti prodato i privatizovano. Pa koliko smo toga uradili da pokušamo da prodamo JAT? Za to smo se borili 2003. godine, pa na kraju kada je tu nešto i urađeno, urađeno je na takav način da danas ne znamo da li to treba da cenimo ili ne. U tome je problem, što vi uspete da oborite rast javnog duga, iz minusa on počne da se smanjuje, ali sa druge strane ne možete da rešite javna preduzeća.Da se ne vraćamo na izbor direktora Železnice, na dogovore da poslovni ljudi uđu u Železnice, pa onda kad se pipne puls naroda, šta narod misli, narod se nakostreši, ne voli srpske tajkune, ali je okej kada Tramp milijardera stavi u Vladu, to je u redu, ili kada se pojavi ruski tajkun pa nešto ovde kupi, kad kupi, recimo, banku, to je okej. Ali, kad naš uspešan poslovni čovek pomisli da uradi nešto u dogovoru sa državom za svoju zemlju, onda je to loše. Vi ste se povukli, a to je bio dobar put, da nađete profesionalni menadžment, da ga dobro platite i da počnemo te probleme da rešavamo, da imamo plan kako ćemo i šta raditi. Ako treba da se zatvori pruga, da zatvorimo prugu, govorimo koju ćemo otvoriti.Ključno pitanje za ovaj zakon – razbijte te stereotipe i predrasude. Nama je potrebna privatna inicijativa. Imate član zakona u kome se u kome se jasno kaže ko može da bude operater na aerodromu. Vi ste uskratili mogućnost privatnoj firmi da ona taj posao radi, tako što ste rekli – pomerićemo taj posao. Dozvolite ljudima da mogu da ovde u Srbiji urade nešto što do sada nije bilo moguće, da registruju svoju avio-kompaniju, definišite uslove koje treba da ispune da bi napravili svoj aerodrom ako žele, ako žele da razvijaju partnerstvo sa lokalnom samoupravom, neka razvijaju. Može li lokalna samouprava da poverava posao? Ona je vlasnik preduzeća. A kada se promeni lokalna samouprava pa dođe neka druga, dođu ovi što kažu – mi nećemo ništa sa zapada, mi nećemo strane finansijske institucije, MMF nam sisa krv, hoćemo državne banke, hoćemo kolhoz. Jel razmišljate o perspektivi održivosti nekog posla? Mi nismo rešili te svoje probleme. Zbog toga danas i vaša Vlada posrće.U temama o kojima danas razgovaramo ne postoji prostor za politikanstvo. To je čista fizika. Dok ne bude ovde sposobnosti da se oko tih stvari dogovorimo, nećemo biti uspešni. Pa čekajte, mi sada govorimo, donosimo zakon o aerodromu, regulišemo jednu oblast, ali smo uskratili jednu mogućnost, u redu. Neko sad treba da uđe u taj posao sa pretpostavkom da će i buduća vlast to slediti. Nisam siguran. Nisam siguran da su oni za to zainteresovani, a iskustva koja imamo nam govore da sam u pravu.Da se vratimo na ovaj zakon o stanovanju. Doneli ste ga zato što nešto ne funkcioniše, to je jasno. Ali, mislim da sistem nije prestao da funkcioniše zbog toga što je nefunkcionalan, nego zbog toga što smo mi u ovih 20 godina izgubili međusobni red, na svakom nivou, pa i na tom. Ja ne znam kako ste zamislili da se ovaj zakon primeni bez ozbiljnih dogovora, razgovora, rada. Kako to mislite da će opština imenovati nekog ko će profesionalno raditi posao oko koga nije mogla skupština stanara da se dogovori? On će doći i reći – dobar dan, mene je poslala opština kod vas u zgradu. U redu, može da dođe kod mene u zgradu, ja ću to razumeti. Nisam siguran da može da uđe u svaku zgradu. Hoće li ići policija sa njim? Hoće li asistirati? Ako neće da plati, hoće li opština zvati izvršitelja da naplati?Vi stvarate prostor za pobunu društva, koja nije izraz nefunkcionalnosti ovog zakona, nego opšteg spleta društvenih okolnosti koji je vrlo loš. On nije samo posledica realnih problema koji nas opterećuju, nego i činjenice da smo konfuzni, da lutamo, da nismo u stanju da na to odgovorimo na normalan način. To je razlika između, vama govorim o onome kao razloge zbog kojih pokazujem razumevanje neko za vašu Vladu, jer znam da nemam pravo da poentiram na stranačkom rejtingu kada je tema, recimo, budžet Srbije i kresanje nekih budžetskih davanja.Kada spominjete platu i penziju, ja mislim o Srbiji u kojoj ćemo mi sutra biti vlast i znam da je kasa prazna i da je niko lako napuniti. Zbog toga što nije, zato se zalažem za mogućnost privatizacije.Vidim da govorite o davanju koncesije za beogradski aerodrom. Sigurno da postoji neki razlog za to i bilo bi dobro da ste nam rekli zašto je bolje dati na 25 godina koncesiju nego prodati aerodrom? Da li tu postoji neki sentimentalni odnos? Ja mislim da postoji, zato što je još uvek kod nas ideja privatizacije nešto što samo po sebi ne nailazi na neku široku podršku, ali, između ostalog, i zbog toga što se uz privatizaciju uvek pominje pljačka. To je populizam i demagogija. Jer, to nije tačno.Privatizacija nije pravedan posao. To je egzemplaran proces, bez primera u svetu. Prvi put ga sprovodimo i poslednji. To je proces transformacije svojinskog vlasništva, u kome učestvuju ljudi koji hoće da kupe što jeftinije, da bi zaradili, jer je to ekonomija. Zbog toga neće novi američki predsednik da kaže da li je platio porez ili ne, jer je vodio računa o ekonomskim interesima, a ne o nekim drugim, koji bi mu, možda, danas više odgovarali.Dajte, fokusirajte se na ovaj zakon o stanovanju. To vam je problem u najavi i tempirana bomba. Atmosfera koja je stvorena je upravo takva. Mi je ne stvaramo. Dobro je što ste otvorili mogućnost konkurencije i pojave privatnih firmi u obavljanju komunalnih poslova. To je jako važno. Građanima treba reći da će od toga imati koristi, jer će javna komunalna preduzeća početi da vode računa, da se bore za tržište, sa boljom uslugom, sa nižim cenama i to je ono što je dobro.Dobro je što ste otvorili mogućnost opštini ili komunalnom preduzeću da interveniše u situacijama u kojima stanari nisu u stanju da reaguju. Tu pre svega mislim na održavanje fasada. Do sada je bilo nemoguće tako nešto. Imate ruglo od zgrade u centru grada, opština ima sredstva, ali nema pravni osnov da reši problem, dok stanari nisu u stanju da to sami finansiraju.Mi smo staro društvo. O tome treba da razmišljamo. Mnogo mladih odavde odlazi. I dobro je što ste tu meru doneli, to treba podržati. Ali, generalno, zakon vam je prenormiran - svaka zgrada pravno lice, svaka zgrada ima račun, svaka zgrada mora da se registruje u opštini, zgrada u kojoj ne mogu stanari da se dogovore dobiće profesionalnog činovnika činovnika koji će se valjda dogovoriti sa onima koji između sebe ne mogu da se dogovore, itd. To nisu načini da se ova pitanja reše. Potreban je bio neki međuperiod. Možda, između ostalog, i stvoriti uslove da se ovde pojave velike kompanije, koje imamo u razvijenom svetu, jer, valjda, ovo su uzori, mi tražimo primere koji su funkcionalni na zapadu. Tamo imate kompanije koje održavaju čitave blokove. I one su regulisale mehanizme kojima vrše naplatu, kojima objašnjavaju značaj svojih usluga. Tamo to tako ne funkcioniše. Verujte mi, u Njujorku nemate nemate lokalnu vlast koja će poslati svog činovnika u zgradu da bi se obavio neki posao. Pa, ako može tamo, ako može u Nemačkoj, ako može u Beču, može i ovde kod nas.Slažem se da sve treba platiti. Uostalom, manje ili više, sve već i plaćamo. problem je što se ovim zadire na izvestan način u privatnost ljudi, jer su do sada oni sami regulisali ova pitanja, a atmosfera koja je stvorena je vrlo loša.Što se tiče ovih drugih zakona, ne znam zašto o njima niste postigli neki prethodni dogovor? Pre svega, mislim na ta pitanja ko je ovde protiv rešavanja komercijalnih prava u vanrednom vazdušnom prevozu? Ili protiv trans-železnice? Ili protiv vizne liberalizacije? Apsolutno su svi za to i to treba podržati i nema razloga da tu skačemo jedni drugima za vrat.Ali, za LDP je ključni zakon o aerodromima i oba prenormirana zakona o stanovanju, zato što je to najava problema koji su bespotrebni, jer ih i ovako imamo sasvim dovoljno. Hvala.

meni.Nema razloga da budem frustrirana opozicijom, moj zadatak jeste da ovde kao predlagač zakona pokušam da na svaku kritiku ili razmišljanje ili komentar, bilo kog poslanika, bilo pozicije ili opozicije, dam odgovor koji je adekvatan i u skladu sa zakonom i da objasnim ako nešto nije bilo dovoljno dobro objašnjeno.Isto tako, ne mislim da bilo ko bilo kome treba da drži predavanje, pa makar bili i poslanici ministrima, niti ministri poslanicima. Ali, to je moj stav.Meni stav.Meni se čini da je vaše izlaganje bilo dosta konfuzno. Ja sam izvukla nekoliko stvari za koje smatram da su bile najvažnije i koje bih želela da objasnim.Moj zadatak je da kažem ono što jeste zakon. Ovo zaista nije zakon o privatizaciji, ali daleko od toga da onemogućava nekoga da, recimo, izgradi, kao što ste vi dali primer, neki privatni heliodrom itd. Znači, to postoji, to nije nikakav problem i to može da uradi, ko god je za tako nešto zaista i zainteresovan.Drugo, kada govorite o tome šta je problem sa privatizacijom bilo kog aerodroma - nije problem, ali, još nismo došli do tog stepena. Dakle, nismo još uvek o tome razgovarali. Vlada Republike Srbije jeste angažovala savetnika koji treba da izanalizira stanje, recimo, na Aerodromu Nikola Tesla i da ponudi sve moguće opcije oko toga kako i na koji način da omogućimo da se taj aerodrom na dalje razvija i da taj trend rasta koji Aerodrom Nikola Tesla ima zaista možemo da pratimo i u narednom periodu.Saglasna sam sa vama za jedan trenutak, to je bila, recimo, 2003. ili 2004. godina, kada je Aerodrom Nikola Tesla mogao da bude kargo, i to je velika šteta što nije urađeno. Ali, to je bilo, čini mi se, više zbog nekih drugih interesa unutar Vlade, mislim da su se tu neki bivši ministri pojavljivali u odnosima i to je šteta. To je zaista šteta, jer je to tada Beograd trebalo da iskoristi.Ali, isto tako ću vas podsetiti da je 2008. godine jedan od direktora aerodroma kroz određene zakone pokušao da privatizuje aerodrom, aerodrom, onako, na brzinu, i drago mi je što više nije direktor, jer bi to na taj način zaista bilo pogrešno. Na sreću, mi imamo aerodrom koji se sada razvija i imamo mogućnost da učinimo dobru stvar, ako pričamo o Aerodromu Nikola Tesla, ali, da vidimo sve varijante i da vidimo šta je najbolje za Srbiju i da se u tom smislu u narednom periodu i ponašamo.Ovde

skupštine stanara su i sada već pravna lica u delu koji se tiče održavanja zgrade. Dakle, to već postoji. Da li je to negde zaživelo ili nije, u većini zgrada nije i zaista imamo problem u održavanju zgrada. Ja bih ipak pustila da u narednom periodu, a to je, pošto ja planiram na svaka tri meseca da pred odborom šta su efekti svakog zakona koje je ovo ministarstvo donelo, jer mi se nekada čini da se ne znaju koji su efekti, imali smo, možda jedino vidljive, o kojima stalno pričamo, efekte Zakona o planiranju i izgradnji, ali su i svi drugi zakoni dali svoj efekat, dakle, da vidimo dakle, da vidimo zakon po onome što smo gledali u praksi, po onome što smo gledali u ostalim državama. Mi smo sigurni da ovaj zakon može da donese samo dobro i da mi možemo možemo zaista da uvedemo red u oblast stanovanja i da konačno možemo da napravimo uslove da definišemo i stambenu politiku i ono što se zove budućnost stambenih odnosa.Ne mogu a da ne odgovorim na jednu stvar koja se tiče železnice. Niste u pravu, slažem se ja da je železnica uništavana možda dve, tri, četiri decenije, ali ću vam isto tako reći da od 2000. godine, znači, 2004, 2006. i 2008. godina, su godine kada je najveći broj kredita uziman upravo za modernizaciju železnice, i to su najviše uzimani krediti od Evropske investicione banke, recimo Gilje-Ćuprija, na primer, ili od Evropske banke za obnovu i razvoj. Ja sam postala ministar saobraćaja 2014. godine. Te, 2014. godine, još uvek, nijedan od tih kredita od IBRD-a i taj od AIB nije ni krenuo da se realizuje. Prema tome, nemojte da govorite o tome da li je DS od 2000. godine urušavala železnicu. Ne, ona se samo priključila urušavanju železnice koje je trajalo tri decenije. I to je zaista tako, zato što ako je postojao novac, on je morao da se iskoristi i mi danas ne bi pričali o samo 100 kilometara modernizovane pruge.Što pruge.Što se tiče zakona, na početku ste rekli, spojili smo zakone koji nemaju veze jedan sa drugim. Ne bih se složila sa vama. Ti zakoni jesu vezani i tretiraju oblast transporta saobraćaja i važni su da se donesu, kao što su važna i podzakonska akta koja mi moramo što pre da donesemo, da bismo prosto mogli te zakone zaista i da primenimo.Ne i da primenimo.Ne bih vam odgovarala na neke političke stvari koje ste pokušavali da provučete sve vreme kroz vaš govor. Pokušala sam da kažem, dakle, Vlada Republike Srbije hoće da uredi odnose, naročito kada govorimo o aerodromima i o mogućnosti da imamo bilo strateške partnere, bilo da razmišljamo o tome kako ćemo dalje aerodrom da razvijamo, ne samo „Nikolu Teslu“, nego i sve druge aerodrome. Postoji mogućnost i dan danas, svakog trenutka, da bilo ko ko je zainteresovan može da napravi neki privatni aerodrom.Kada govorimo o tome ko upravlja aerodromima i da li je Vlada Srbije protiv tajkuna koji treba u nekom trenutku da upravljaju javnim preduzećem, da, ja jesam protiv svih onih koji su na neobičan način stekli bogatstvo i sada odjednom treba da postanu direktori nekih javnih preduzeća. Ja mislim da je to loše, što što ne znači da neko ne može da me demantuje i da to bude drugačije. To je prosto moj stav. Ako imate dodatna pitanje vezano za zakone, ja ću odgovoriti.

učestvuju u rešavanju problema u javnim preduzećima, a sami ste ih pri tom u taj posao pozvali, ali vam je logično da to rade oni koji, kao direktori železnice prvi put, otkriju tartufe. da vas podsetim ko je sve bio direktor „Železnice“ od 2012. godine? Znači, nemojte da na takav način razgovaramo.Naravno da ste frustrirani, ne samo vi kao vladajuća koalicija. Postoji ta politička frustracija, i to je ono što je loše, ali nisam ja neko ko je dužan time previše da se bavi i to da rešava.Veoma smo puno pažnje i energije posvetili „Železnicama Srbije“. Ovde mislimo da smo se popeli kao stranka svima na glavu, posebno u periodu od 2008. godine. Sve to o čemu vi govorite govorili smo mi mi godinama, ali stanje u kome su već tada bile „Železnice“ je bilo katastrofalno. Samo kažem da apsolutno svako treba da preuzme svoj deo političke odgovornosti. Vrlo je bila neefikasna politika u sektoru saobraćaja, ako govorimo o periodu od 2008, ili periodu od 2004. do 2012. godine. To uopšte ne sporim, ali hoću da vam kažem da nigde nećemo stići, kao što ne stižemo daleko kada negiramo ono što je očigledno.Nisam ništa rekao protiv ideje da vi kroz javno-privatno partnerstvo rešite neki ozbiljan problem u zemlji. To podržavam. U tome vidim šansu da se nešto pozitivno desi i zemlja promeni na bolje i otvori tako širi prostor za našu politik, nego što je to slučaj danas.Vrlo dobro sam razumeo Zakon o aerodromima i razumeo sam da je sve ovo iz vašeg resora, ali samo sam rekao da je nešto ok. za raspravu, a nešto smo mogli da rešimo na kolegijumu šefova poslaničkih grupa i da nemamo nikakav problem ovde.

Nije problem toliko u lošem zakonu. Rekao sam šta je veoma važno, i to ste uradili.Problem je u činjenici da mi ne možemo da živimo u skladu sa zakonom, ne samo sa tim, nego i sa nekim drugim. Zato o tome treba da razgovaramo.

Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Samo jedna mala opaska. Rekli ste, zapisala sam, ne možemo da živimo u skladu sa zakonom, vezano za Zakon o stanovanju. Odmah vas demantujem. Zakon o planiranju i izgradnji koji je donet, svi ovde kada smo branili taj zakon i kada smo govorili o građevinskim dozvolama, prvo u roku od 28 dana na šalterskom sistemu, a zatim od 1. januara 2016. o elektronskoj građevinskoj dozvoli, ne znam ko je mislio i verovao, isto tako se govorilo, to nikad ne može da se sprovede u praksi, to se nikada neće desiti, a mi smo zahvaljujući tome danas u prvih 10 zemalja u svetu po reformama upravo u toj oblasti. Sprovodi se i daju se elektronske građevinske dozvole i prosek davanja elektronske građevinske dozvole u Srbiji je sedam dana, lokacijskih uslova 14 dana. Znači, možemo. Zašto stalno moramo da govorimo da nešto ne možemo? Možemo da uradimo zgrade, i to može, verujte, da izgleda potpuno drugačije u odnosu na ono kako izgleda danas. Reč ima narodni poslanik Čedomir Jovanović, dva minuta. **Čedomir Jovanović** Gospođo Mihajlović, nije vam dobar primer. U interesu svih je da funkcioniše vaš Zakon o prostornom planiranju. U interesu svih, ali to zavisi od administracije. Mi nismo ostali bez dozvola zato što nismo u stanju da ih uzmemo, nego administracija nije mogla, zbog komplikovanih procedura, da ih da. Dobro je što funkcioniše. Nisam rekao da mi ne možemo da živimo u skladu sa zakonima, nego da ne živimo inače. Ne kažem da tako treba da ostane. To treba da rešavamo.Upozoravam vas da vam je zakon prenormiran i da neka rešenja koja su logična u drugim sredinama ovde traže malo više objašnjenja i pažnje, a ne vidim da je tako nešto urađeno. To je ono što je suština.

a neka će biti u narednih sedam do osam meseci usvojena.Na kraju, pozivam vas da za tri meseca, odnosno za šest meseci da vidimo kako taj zakon zaista funkcioniše. Iskreno se nadam da ćete se složiti sa mnom da ćemo u tom trenutku imati određene rezultate.Što se tiče Novog Pazara, znači, Zakon o planiranju znači, Zakon o planiranju i izgradnji funkcioniše. Ono što je problem Novog Pazara jesu planovi, zaštitni pojasevi, zaštitna područja i verujem da ćemo uspeti i taj problem zajednički da rešimo. Nema nerešivih problema i nema zakona koji ne može da se zaista realizuje i implementira u praksi, ako mi to hoćemo i vi to znate. Pitanje je hoćemo, a mi hoćemo. sa posebnom pažnjom sam se bavila Zakonom o stanovanju, kao i moja poslanička grupa, iz vrlo jednostavnog razloga, jer se taj zakon tiče svih i zato što se tiče jedne od tri elementarne ljudske potrebe. U osnovnoj školi se nauči, u petom razredu, da su to potreba za stanovanjem, potreba za hranom i potreba za odevanjem.Ako na bilo koji način jedna od te tri potrebe nije zadovoljena adekvatno, naravno da čovek doživljava osećanje lične posramljenosti i gubitak dostojanstva, ali mislim da je nemati dom, nemati mesto za stanovanje nešto što do kraja urušava ljudsko dostojanstvo i i u diskusiji, odnosno u svom obraćanju želim da dam doprinos razumevanju svih ovih programskih pitanja koje smo postavili i koja ćemo postaviti, a i ja ću neke od njih.Ono što je potpuno jasno, to je u ciljevima koje je Ministarstvo postavilo, kao razloge zbog kojih želi da donese ovaj zakon, a ti ciljevi su zaista potpuno jasni i ja sam sa njima apsolutno saglasna.Prvi cilj je da je došlo do promene društvenih i ekonomskih okolnosti. To svi znamo. Te okolnosti su nam poznate. Godine kada pričamo o stanovanju, donošen je jedan zakon kojim su tadašnji vlasnici stanovi, po cenama vrlo pristupačnim, mogli da otkupe svoje stanove i sada ne mogu, a da, čak i ako neko kaže zloupotrebim, ne kažem sledećih par rečenica na tu temu.Svi znamo da su u prethodnim državama, da ih sada ne prozivam po imenu, svi zaposleni bili obavezni da budu, da učestvuju u stambenim fondovima. Iz tih stambenih fondova neki su dobili stanove, a kasnije su ih otkupili za novce koji su zaista bili jako simbolični. Jako veliki broj građana Republike Srbije i iz svake države koja se tada tako zvala nije uspeo da to svoje pravo ostvari. Ta piramida koja je, u jednom trenutku, prestala da se puni, jednima je donela dobrobit, a drugima je nanela izvesnu štetu i ti građani nikada nisu doživeli nikakvu društvenu satisfakciju i, ono što bih ja rekla, socijalna nepravda koja je tada učinjena nije pokušala da se razreši Možda nekim poreskim povlasticama ili na bilo koji način, a ne zaboravimo da ljudi koji su davali u fond, koji nisu bili spremni da čekaju dugo vremena da im neko drugi, odnosno država reši stambeno pitanje, nego su to pitanje života sebi i svojoj porodici, uzimali u svoje ruke.Mislim da je to jedan trenutak nepoverenja koje se polako gradi, kada imamo ovu temu i prosto sve ovo što čujemo kada govorimo o temi stanovanja u velikoj meri je, naravno, rezultat naših, toga što se mi znamo, što znamo kako funkcionišemo, što znamo kako se teško dogovaramo oko zajedničkog interesa i onda kada nam je jedna od najvažnijih stvari u pitanju, a to je upravo stanovanje.Sada je, naravno, koncept tržišne ekonomije i prosto okolnosti su dovele do toga, neću ni tu da se sporim, ali ono što takođe moram da kažem, to je da je uloga države u aktivnostima kojima treba da pripomognem da bi svi građani mogli da zadovolje pravo na stanovanje, od izuzetne važnosti. Naravno, program socijalnog stanovanja i zakon koji je, deo koji se tiče, naravno, ovog Zakona o stanovanju, o tome razmišlja, ima jako veliki broj članova koje to doprinose, a ono što je takođe važno, a to je za onu drugu kategoriju građana koji nisu kategorije onima kojima treba socijalna podrška o stanovanju, za njih je naravno važno da njihovo pravo na rad i pravo na kvalitetnu novčanu zaradu, bude tako visoko, da kažem, postavljeno i realizovano da mogu da se posvete tom pitanju koje je od životnog značaj.U podacima koje smo dobili u ovom materijalu, mi smo videli da je kod nas taj parametar koliko godina prosečnih plata treba da izdvajate da biste mogli da kupite stan 1 prema 13, znači sve što činimo u ovoj zemlji kada je u pitanju ekonomija, jer to je alfa i omega, svega zaista, mora da, nadam se da doprinese i rešavanju ovakvih problema. Ono što je negde, kao važan cilj i neosporno izuzetno važan, to je cilj koji se tiče unapređenja uslova stanovanja, da bi uslovi stanovanja mogli da se obezbede, naravno, potrebno je da se dogovorimo oko načina na koji će se zgrade održavati oko načina na koji će se unapređivati stambeni fond i, naravno, sa ciljem da se taj stambeni fond i očuva kao jedna od apsolutnih vrednosti jednog društvenog trenutka i ukupnog, da kažem, bogatstva jedne zemlje, jer je i to je svakako parametar koji ulazi u tu skalu.Činjenice govore da je u periodu od 1946. do 1970. izgrađeno 39% ukupnog stambenog fonda, od 1970. do 1980. godine 24% 24% stambenog fonda, i naravno najveći procenat zgrada koje su pravljene u to vreme nisu pravljene po standardima koje tatiraju pitanje energetske efikasnosti.Mi smo tada, verovatno je to tada i postojalo, u nekom svetu mi smo na razne načine bili od toga udaljeni, i zbog toga, naravno, danas imamo ozbiljne probleme. Ozbiljne probleme, kada govorimo o kvalitetu stanovanja i ozbiljne izdatke. Mislim da je ovo pitanje izuzetno važno. Zašto? Zato što je energetska efikasnost, bogatstvo, odnosno očuvanje energetske efikasnosti je bogatstvo jedne zemlje. Mislim da zakon, ovako kako je definisan, nudi mogućnosti zajednicama stanara da donesu odluke, da uzmu i kredite da bi mogli, ako ne mogu na drugačiji način, da bi mogli da svoje zgrade učine energetske efikasnim. Ovo pitanje će biti posebno značajno onog trenutka kada se naša potrošnja energije za grejanje bude na drugi način obračunavalo i kada budemo plaćali baš onoliko koliko trošimo. Sve je u jednom trenutku trošak, a u jednom trenutku postaje značajna ušteda.Mislim ušteda.Mislim da je dobro rešenje, ali ono što mene brine, jeste platežna moć naših građana, koja je u velikom broju apsolutno upitna. Ako dve trećine članova stambene zajednice ima pravo da donese ovu odluku, pitam sve šta je sa jednom trećinom, koja ne verujem da neće razumeti, jako će želeti da ima prozore dobre, da ima izolovan krov, da ima izolovanu fasadu, ali se pitam i bez obzira na njihovo razumevanje i njihovu ličnu potrebu, da li će biti u mogućnosti da dovoljno participiraju u kreditu koji će biti usvojen na nivou zajednice.Ono što bi nam jako pomoglo da nemamo ove dileme, i da pre svega građani ne budu zabrinuti, jer zaista svi smo zabrinuti, to je ono, ministarka vi ste puno puta pričali, i ministri su pre vas su puno pričali, to su socijalne karte. Mislim da bi nam ova, da ih imamo sada u ovom trenutku, jako puno pomoglo da brojne građane, da im skinemo teret straha i brige i da im kažemo da društvo na osnovu evidentnih podataka, tačnih i preciznih, zna ko i u kojoj meri može i treba da izdvoji novac. Ne Ne možemo nikada svi da imamo isto, ne možemo u svim okolnostima svi da imamo isto, a ono što je za svako društvo od apsolutne vrednosti, to je solidarnost. Solidarnost prema onima koji nemaju.Kada koji nemaju.Kada govorimo o upravnicima zgrada, to pitanje ne mogu da kažem i neću sakriti, da kada sam čitala zakon da sam i ja bila uznemirena. Videćemo kako će sve to funkcionisati, ali ono što želim da kažem to je da niko nikoga ne sprečava, ni u zgradi u kojoj ja živim, niko nikoga ne sprečava da donese dogovor o tome ko će biti upravnik zgrade. Ta prepreka ne postoji. Da li postoji prepreka zbog naših narušenih susedskih odnosa, zbog naših surevljivosti, zbog naše nezainteresovanosti, zbog 1.000 razloga? Da, sigurno da postoji. Mislim da je jako važno da kažemo iskreno, prepreka ne postoji. Hajde dogovorimo se. Tamo gde neko neće, ne želi, želi sam da se angažuje, ne želi da prihvati onoga ko to želi, a uvek ima bolje, među svima nama ima neko bolji. Tamo gde niko ne želi, tamo će se zaista dogoditi da će dobiti upravnika koji će doći sa strane.Ono što mene interesuje, ministarka, kada govorimo o toj vrsti, da kažem novih zanimanja, prosto mi svi znamo da i u nekim zgradama u Beogradu postoje već profesionalni upravnici, gledali smo te priloge na televiziji, gde je upravnik bio odgovoran, potpuno svesno biće, gde su stanari bili zadovoljni. Ne moram da imam puno dilema, ali imam jedno pitanje, i u tom smislu je naša poslanička grupa i podnela jedan amandman. U slučaju kada je upravnik zgrade neko iz zgrade, da kažemo, on to pravo crpi, između ostalog, zato što je vlasnik stana, on tu živi i takav je kakav je. Međutim, kada neko dolazi sa strane, mislimo da bi u tim uslovima, da kažem konkursa, ili zadovoljavanje kriterijuma po kojima taj neko može da obavlja taj posao, trebalo da se nađe i odredba po kojoj to lice ne bi trebalo da bude kažnjavano za krivična dela.

da bi bilo jako važno, zbog zaista mira građana, za početak elementarnog mira, da znamo da je to neko ko nije osuđivan za krivično delo, pa sad ko zna kriterijume kako se to već navodi. Druga stvar je ovo lice mora biti, kriterijumi moraju biti jako čvrsti i nepokolebljivi. To je neko ko će upravljati zajednicom, to je neko ko će donositi odluke, to je neko ko će raspolagati novcem, to je neko ko će moći da uđe u naš stav onda kada mi nismo u zgradi, a kada postoji ili vidljiva ili sumnja da se nešto dešava što može da izazove veliku štetu žrtvi i tako redom. Ako dobro razumem, to je neko ko će imati ključ od mog stana i ko će u takvim okolnostima moći da uđe. Do sada je to mogla da bude komšinica, kojoj kažem proveri da li sam isključila peglu. Ali, ovde se radi o nečemu drugom.Ne bi bilo dobro niti građane, niti tu osobu da dovedemo u bilo koju nelagodu, bilo koju kompromitujuću situaciju u kojoj će neko sumnjati da mu je nešto nestalo iz stana, jer je taj ušao sam, jer taj može verovatno da uđe kad pomisli da postoji izvesna sumnja, odnosno razlog. Mislim da je jako važno da dobijemo te odgovore zato što, zaista treba da budemo mirni. Cilj je u stvari, da ovaj zakon profunkcioniše i da donese dobrobit, iz razloga iz kojih se predviđa da će tu dobrobit doneti.Kada govorimo o tome da taj upravnik zgrade će nas popisivati, on će naravno imati podatke i o svima nama. Ne mislim da je njemu to specijalno važno, prijave stanovanja se nalaze u MUP-u. Kada govorimo o stanarima, to je zaista jedna posebna kategorija mučenih ljudi u našem društvu i naši roditelji i mnogi od nas smo naravno, jedan deo života verovatno proveli i u tim okolnostima, ja zaista mislim da je potrebna zakonska zaštita i onoga koji onoga koji izdaje stan i onoga ko ulazi u stan. Tu se dešavaju zaista neverovatne povrede, da kažem, svih mogućih prava.Ugovor to može vrlo jasno da definiše da štiti i jedne i druge, a da li će taj ugovor biti osnovica za plaćanje poreza, plaćanje poreza, nisam sigurna, zato što kažem – mi se znamo, pa će onda mnogi svoje stanare prijavljivati kao rođake, tetke, strine itd. Mnogi će, ako to ne žele tako da urade, prijaviti manju nadoknadu za stan, ostatak će primati na ruke i mislim da će se tu stvoriti neka dodatna pitanja i dodatne dileme.Kada govorimo o kategoriji zaštićenih stanara, to je još jedna, da kažem, od istorijskih posledica koja se vuče 70 godina. Donet je Zakon o restituciji. Došlo je vreme da se i ovo pitanje razreši. Ja se zaista zalažem za to da prava ovih ljudi na svaki način budu očuvana, da se taj problem njihovog raseljavanja realizuje u skladu sa svim mogućim i ustavnim pravom i sa svim drugim i konvencijama o međunarodnim ugovorima koje smo potpisali, ratifikovali, koje se na kraju krajeva uvek tiču isključivo ljudskih prava. Ti ljudi će imati pravo da otkupe, ako sam dobro razumela, svoj stan po osnovu Zakona iz 1992. godine. Ako sam dobro ministarku razumela, mislim da je pravedno jer kada su drugi otkupljivali stanove oni to nisu mogli, nije nuđeno, pa nisu mogli.I

i činjenica da se sada u sudovima vodi 10.000 sudskih sporova po ovom pitanju, a da će ovo pitanje, prosto i to pitanje skinuti sa dnevnog reda, zaista može da bude od velikog značaja.Ono što je takođe važno, to je, ja bih rekla, tako se pravi sistem jedne države, pre par dana smo doneli Zakon o sprečavanju nasilja u porodici Sada već u ovom zakonu prosto vidimo tu vezu u razmišljanju, povezivanju, da i osobe koje su žrtve porodičnog nasilja, imaju, naravno sada država na jedan ozbiljan način razmišlja i o njihovoj zaštiti i o njihovom krovu nad glavom i u svakom slučaju važno je pitanje.Pitanje o kojem mislim da niko ovde od nas nije govorio, to je pitanje osoba sa invaliditetom. Čitala sam zakon i zaista nisam našla u ovom pojmovniku za koji smatram da je da je dobro što je naveden, ovde nismo našli ni pod jednom tačkom definiciju ko su osobe sa invaliditetom, jer prosto i te osobe su građani ove zemlje i raspolažu svim mogućim pravima pa i pravom za za stanovanje, pravo na socijalnu podršku kada je u pitanju stanovanje, naravno i mnogima od njih država u tom smislu mora da da dovoljnu podršku. I tu se sada otvara pitanje kod izvesnog broja članova, o kojima ćemo u raspravi o o pojedinostima razgovarati.Postavlja se pitanje – da li je moguće sprečiti da, obzirom da te osobe ponekada imaju, ne ponekada nego često imaju i podršku drugog lica, tzv. tzv. tuđa nega i pomoć i zbog toga imaju uvećane prihode, da li to može biti osnova zbog kojih oni neće imati pravo na socijalno stanovanje, odnosno onaj ko ima niži stepen invaliditeta će biti u prednosti u odnosu na osobu za koje je ovo pitanje takođe veoma važno. Ja neću da poredim to se prosto ni ne radi, ali postavljam pitanje.Takođe, kada se govori o stambenoj podršci ovim osobama, veoma je važno uključiti i strukturu stanova koji su za njih predviđeni, jer ti stanovi zaista moraju da imaju osobenosti drugog tipa, da li imaju prag, koje je širina zbog kretanja, zbog pomagala itd. Jer, ako već mislimo i činimo za dobrobit svih naših građana, ovi građani su ravnopravno važni i o svim ovim pitanjima apsolutno treba razmisliti.Samo bih se na kraju vratila na trenutak, to su ona pravila vlasnika stanova. Tim pravilima vlasnici odnosno članovi stambene zajednice mogu da donesu svoja pravila, svoje dogovore koja mogu da ih štite. ih štite. Još jednom hoću da podvučem, stvar je dogovora, stvar je podrške, stvar je razumevanja. Ako živimo pod jednim krovom ne vidim razlog da ne možemo da se dogovorimo da štitimo svoju privatnu imovinu, ako smo se za nju na različite načine uplašili. Hvala.

stambenim objektima, ali život nas tu baš prilično demantuje, pogotovu kada je u pitanju, koliko god da ti objekti bili, imali mali broj stanara, dešavaju se problemi.Ne treba da budete zabrinuti vezano za ovaj zakon, ni vi, ni građani Srbije. Ovaj zakon je na jedan pregledan i jasan način napravio, pokušava da napravi uslove da jednom uvedemo red, zaista u oblast stambene politike. I sami ste pričali da konačno znamo i kada govorimo o socijalnim stanovima i o svim drugim, da znamo kojim putem idemo.Niko neće imati ključ od vašeg stana i to nigde i ne stoji. Ukoliko vi sami nekom svom to ne date, ali suštinski niko neće imati ključ od vašeg stana. Ono što je osnovno pitanje svih jesu upravo ti profesionalni upravnici. Ja se potpuno slažem sa vama da mora da postoji i jasan izveštaj o tome da nije bilo, da to lice koje će biti profesionalni upravnik, nije osuđivan.Amandman koji ste vi dali tehnički je neispravan, ali sada smo ovde razgovarali da kroz odbor obavezno napravimo jedan takav amandman, jer to jeste važno i treba da se nađe u tom delu.Vezano za osobe sa invaliditetom, nekoliko amandmana smo prihvatili. Ne znam da li je vaša poslanička grupa ili druga, ali upravo u tom delu gde treba malo bolje to da definišemo kako zaista ne bi imali tu bilo kakvih problema.Što se tiče profesionalnih upravnika, oni danas već postoje. Najviše ih ima, kao što sam rekla, u Novom Sadu, 50 do 60 stambenih zgrada ima već upravnike. Mi smo ih sada stavili u okrilje zakona, ali oni de fakto postoje. Verovatno će se u tom smislu, nakon ovog zakona pojavljivati i na teritoriji Srbije.Govorili ste o šteti, govorili ste o tome ko će ući u stan, niko neće imati ključ. Jedino ko može da uđe to je vatrogasna ekipa ili policija sa građevinskim inspektorom u nekoj situaciji, ali to zaista nema, nije situacija, odnosno nije ovo što propisuje Zakon o stanovanju.Kada govorimo o rešavanju tog dugogodišnjeg problema zaštićenih stanara da, oni će imati mogućnost kada u narednom periodu lokalne samouprave obezbede adekvatno mesto odnosno stanovati u periodu od deset godina, oni će, naravno, imati mogućnost, kao što su nekad neki imali upravo po tom zakonu da te stanove i otkupe.Socijalne karte koje ste pomenuli, ministar Vulin je najavio pravljenje socijalnih karata i to će pomoći u svim, rekla bih, sferama i u svim resorima našeg društva da imamo jednu jasnu sliku i da upravo na osnovu toga onda možemo da pravimo planove šta radimo dalje. Hvala lepo. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Olena Papuga. Izvolite. Hvala, predsedavajući.Poštovana ministarko Mihajlović, članovi Ministarstva, poštovane kolege poslanici, poslanici, govoriću prvo o Zakonu o stanovanju i hoću na samom početku da kažem da nam je on potreban, ali mislim da ste napravili jako velike rezove od kojih se naši građani plaše i da je to možda trebalo da se uradi parcijalno, a ne ovako da se preseče, pa šta bude – biće.Pokušavamo da se približimo EU i ovaj zakon to jasno potvrđuje, ali naši standardi su daleko od toga. Niske plate i penzije i dugovanja građana dovode do toga da je svaki komunalni trošak da je svaki komunalni trošak problem. Hoću da kažem i to da naši građani vole da žive u uređenom prostoru, ali jednostavno ova situacija do koje smo dovedeni, neću govoriti u kojim godinama i kada, je dovela do toga da građani jednostavno ne mogu da održavaju prostor u kome žive, zato što jednostavno nemaju za to sredstava.Naši građani su svesni svega toga,

ali mislim da će ih to dovesti do velikih troškova i da će to biti stvarno jedan problem, koji ne znam kako će se rešiti. Možda će se stanari zaduživati po nekim kreditima, jer će ih ovaj zakon navoditi na to da održavaju ta mesta gde žive.Naš mentalitet je takav da o nekom zajedničkom stanovanju možda ne brinemo tako kao što brinemo o tom nekom svom privatnom stanovanju do vrata. Ovaj zakon će to najverovatnije urediti, jer održavanje zgrada ovim zakonom se proglašava javnim interesom.Pitam se, da li je ovaj zakon stvarno uzeo u obzir materijalnu situaciju građana i kako će se rešiti, na primer, pitanje utopljavanja zgrada, promene prozora, vrata, krečenja zgrada koje stvarno jako ružno izgledaju grafitima, da li će naši građani morati zato da odgovaraju, da plaćaju te poene, da se nekako nekako zadužuju u kredite koji im stvarno nisu potrebni u ovoj ekonomskoj situaciji?Drugi navod zbog kojeg se građani boje ovog zakona je baš uvođenje tog profesionalnog upravnika, kome su data data velika ovlašćenja. Ja živim u zgradi u kojoj davno imamo osobu koja vodi računa o našoj zgradi, ali u toj zgradi imamo svoje prihode. Znači, zgrada dole ima prodavnicu, advokata, prostor gde pekara ostavlja svoje brašno, proizvode, itd, tako da od tih prihoda zgrada stvarno može jako dobro da funkcioniše. O tome i brine, da kažem upravnik, osoba koja želi da nama stanarima, a zgrada ima 140 stanova, nekako olakša život. On to ne radi besplatno. Sami smo mi stanari uveli da od uplaćivanja tih

ko će te poslove upravnika raditi besplatno. Stvarno je najbolje ako naš komšija sa kojim živimo bude i taj upravnik, ali ja se bojim, ko će ko će prihvatiti da bude upravnik zgrade besplatno?Jednostavno ćemo možda svi biti primorani da nam lokalna samouprava angažuje da nam lokalna samouprava angažuje upravnike, što će opet biti neki dodatni trošak za građane. To nije puno, ali za neke građane je to stvarno puno. Stanari, građani, čitajući o ovom zakonu po novinama, možda nisu dovoljno upućeni, ali boje se i toga da upravnik, on će stvarno moći da nadgleda sve stanare, mislim da će moći da gleda ko u koji stan dolazi, da špijunira da li se taj neko zadržava duže u tom stanu ili je to samo gost koji tu ostaje možda nedelju dana. To smo možda To smo možda u nekim amandmanima i naveli, da će možda postojati i neke manipulacije oko toga da će oni koji izdaju stanove, a neće da prijave podstanare jer će im morati svakako povećati stanarinu, možda možda biti u nekoj tajnoj vezi sa upravnikom i da će oni jednostavno, možda im je lakše i da podele tih 20% poreza koje treba da plaćaju državi. Ne znam, možda će tu biti nekih manipulacija.Ustav govori da nema svako pravo da kontroliše ko gde živi, jer registar o tome vodi MUP. Zato se tu građani nekako i boje svega toga, da će upravnik moći da im uđe u stan. Rekli ste da neće imati ključ, ali jednostavno ljudi se boje možda svih tih velikih ovlašćenja upravnika koji ovaj zakon daje. Zato sam i na početku rekla da je to možda trebalo uraditi parcijalno, da je trebalo uvesti upravnike, jer stvarno zgrade su nam jako zapuštene i u unutra i u unutra i spolja i treba neko da brine o zgradama, ali mislim da su ta ovlašćenja prevelika i da je to nekako trebalo uraditi parcijalno.Drugo što hoću još da naglasim oko tih skupština stanara. Na primer, u zakonu navodite da ko tri puta ne dođe na sastanak skupštine stanara gubi pravo glasa i tako se govori da ga se te stvari ne dotiču. Upravnik zakazuje skupštinu i on može jednostavno da zakaže skupštinu pre podne tri puta i da neko ko

Ko hoće da nadzida stan, ne znam koji je to član zakona, može da dobije dvotrećinsku većinu stanara. Do sada je to bilo da svi stanari treba da daju tu neku podršku da se nešto dozida, možda nešto proda, neki deo zgrade itd, mislim da to nije dobro. Da li upravnik sa srednjom školom može da bude menadžer i da li on može time na neki način da rukovodi, da određuje šta će gde da se nadograđuje i uzme neku dvotrećinsku većinu stanara i da oni o tome odluče.Ako ima više vlasnika posebnih delova u jednoj zgradi koji bi zajednički deo pretvorili u stan za stanovanje porodice, prednost ima vlasnik posebnog dela koje ima više članova domaćinstva. Ovako predloženo rešenje otvara manipulacije. Ovakav spor treba da rešava sama da rešava sama stambena zajednica uz određene smernice, umesto što se zanemaruju sve druge okolnosti osim broja prijavljenih osoba na određeni stan. To smo dali i u amandmanu da o tome treba da se razmisli.Većina koju čine dve trećine ukupnog broja glasova za donošenje odluka o raspolaganju zajedničkim delovima zgrade, poveravanje upravljanja profesionalnom upravniku i kreditnom zaduženju stambene zajednice. To je naš amandman na član 44. Smatramo da ovako kvalifikovana većina u praksi zapravo dovodi

transportu opasnog tereta. Predlogom zakona o opasnom teretu se predlaže gašenje Uprave za transport opasnog tereta. Inače, ova Uprava je osnovana Zakonom o transportu 2010. godine. Znači, zakon postoji samo šest godina, a Uprava je počela da radi tek 2013. godine. Znači, mi posle tri godine gasimo Upravu, a posle šest godina menjamo ceo zakon.Hoću da vas pitam ministarko, šta se to promenilo u standardima da moramo da menjamo ceo zakon?U obrazloženju se govori da se Uprava za transport gasi zbog nekih nepravilnosti u radu i da je izveštaj o tome dala Državna revizorska institucija, ali ne znam da li je neko od poslanika, od građana video taj izveštaj. sad možemo da pretpostavimo da taj izveštaj ne postoji i da nema nekih velikih osnova da se ukida ta uprava i da sve ovo što vi uvodite, uz sve te poslove oko transporta opasnog tereta, centralizujete, odnosno daje se Ministarstvu svo pravo da odlučuje, da imenuje, da daje tehničke instrukcije, itd. Znači, centralizacija nikada nije ništa dobro donela, pa mislimo da neće doneti ni transportu opasnog tereta ništa dobro.Uprava je do sada imala sedmoro zaposlenih. Njene poslove će sada preuzeti poseban sektor, kažem, u Ministarstvu građevinarstva i saobraćaja. Taj posebni sektor će se tek formirati. Ako je stvarno ta uprava imala neke propuste, zašto do sada Ministarstvo nije reagovalo? Zašto niste, recimo, smenili direktora ili zašto niko nije odgovarao zbog tih propusta? Mislim, to što je navedeno, ništa nije navedeno zašto se konkretno ta uprava gasi i zašto se centralizuje. Treba valjda navesti razloge zašto nam uprava više nije potrebna.Rad uprave barem po nekim informacijama, bio dobar. Oni su se ipak u svemu ovome starali o tome da dve i po hiljade vozača vozača polože ispit u Upravi za transport i stekli su sertifikat za vozače ovih vozila za transport opasnog tereta, radili su u nekim svojim minimalnim uslovima. Srbija je imala samo dva savetnika za transport opasnog tereta. Nisu samo kandidati iz Srbije polagali te ateste, odnosno testove, nego sam negde pročitala da su tu dolazili državljani Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske da polažu kod nas te neke ispite.Hoću još da pitam – da li je bilo nekih nepravilnosti u polaganju ispita i zašto se stvarno ta uprava gasi? Broj zaposlenih u upravi nije bio veliki i mislim da Ministarstvo, ako hoće da uredi tu oblast, treba da uvede više inspektora, da je transport opasnog tereta jako, da jako, da kažem, rizičan, dovodi do nesagledivih posledica i za ljude i za životnu sredinu. Ja sam nedavno putovala autoputem i vidim da se vozi kamionom neki opasni teret, neke boce koje nisu zaštićene, one se pripijaju jedna uz drugu. Znači, mislim da Ministarstvo, ako već ukidate upravu, stvarno treba da se tome posveti jer nerado su stvarno ugroženi i ljudi, a i životna sredina. Zahvaljujem.Reč ima ministarka dr Zorana Mihajlović. Izvolite. **Zorana Mihajlović** Hvala.Hvala vam na pitanjima. Možda upravo da krenem od ove uprave. Delatnost uprave se prosto vraća u nadležnost Ministarstva saobraćaja, i to kroz poseban sektor, gde ćemo se, upravo ovako kako ste i vi sugerisali, najstručnije baviti delatnošću koja jeste prevoz opasnog tereta, a sve ono drugo što nije delatnost prevoza opasne robe, naravno, neće biti u sektoru Ministarstva saobraćaja. Ti ljudi koji rade, dakle, ta struka koja taj posao radi, će raditi ali u sektoru, baš zato što smo potpuno svesni važnosti ovakvog zakona, odnosno važnosti da vodimo računa o ovako važnoj temi.Drugo, ogroman ogroman broj pritužbi je upravo bio pre svega privrede, ne samo na način sprovođenja ispita koje ste vi pomenuli, koji će nastaviti i dalje da se sprovode, sprovode, ali će to biti u Ministarstvu, ne samo iz Srbije, nego i iz drugih država koje ste pomenuli. Ogroman broj pritužbi je upravo bio i na rad same inspekcije. Budući da mislimo da na ovaj način ćemo to da radimo efikasnije i bolje i stručnije, to je osnovni razlog zašto praktično delatnost Uprave za prevoz opasnog tereta prebacujemo u sektor Ministarstva. Možemo mi to da zovemo centralizacijom, ali mi prosto mislimo da tako važne stvari ne mogu da budu negde rasute sa strane, nego moraju da budu pod budnim okom upravo Ministarstva.Dalje, vezano za zakon koji pominjete, mislim, u svakom zakonu i na svakoj temi moguće je napraviti čitavu priču koja uopšte ne mora da bude ni blizu, koja će možda imati jednu reč tačnu, a sve drugo neće biti vezano nimalo za zakon. Tako se i ovde stvara priča. Kao što smo imali priču da su tuneli, ne znam, niski, a nisu niski, pa smo se Svaki dan sam objašnjavala da nije tako i nijednog trenutka nisu bili niski. Tako i sad imamo situaciju da oko profesionalnih upravnika se misli kako će oni sada da stoje iza nas, da budu tu, da prate ko dolazi, ko odlazi iz zgrade. Ne. Sve odluke u svakoj zgradi donose vlasnici stanova. Profesionalni upravnik, ukoliko zgrada izabere profesionalnog upravnika, tu je da pomogne da se bolje upravlja novcem koji već izdvajamo. Na kraju krajeva, evo vam primer. Ako izdvajamo novac i plaćamo, na primer Infostan, postoji jedan deo tamo koji se odnosi upravo na održavanje zgrade.Pa, valjda moramo da znamo jesmo li dobili uslugu, jel ta usluga kvalitetna ili nije. Na kraju krajeva, vremenom će se na tržištu pojavljivati i neke druge firme kod kojih ćemo možda moći da održavamo naš stan, možda to neće biti Infostan, nego neka druga firma. Dakle, moramo da imamo nekoga, da li je to naš komšija koji je do sada bio predsednik skupštine stanara ili ćemo kao zgrada odlučiti da imamo nekog drugog sa strane, to je opet odluka vlasnika stanova, ali niti će oni imati ključeve, niti će nas oni pratiti, špijunirati, ništa od toga. Oni su tu da pomognu da zaista konačno i jednom uvedemo red u održavanje naših zgrada.Pomenuli ste lokalne samouprave koje će angažovati prinudne upravnike. Da, ali će one određivati naknadu, upravo zbog toga da prinudni upravnici ne bi imali neke druge svoje cene. Vrlo važan deo i jeste energetska efikasnost i kako će to da se finansira. Po prvi put u ovom zakonu o stanovanju energetska efikasnost, odnosno podizanje energetske efikasnosti u zgradarstvu se tretira kao javni interes. To znači da može da postoji i potpuno ili delimično sufinansiranje, da li je to od strane države ili neke druge institucije, ali to je jedan od načina kako vidimo da možemo da popravimo ono što se zove pre svega neracionalna potrošnja energije u zgradarstvu.

Zahvaljujem.Pokušaću da svoje komentare, opaske i pitanja o osam predloga zakona koji su pred nama podvedem pod jedan naslov, koji je jedna reč koja glasi „priuštivost“. Reč je iz Strategije pristupanja Srbije Evropskoj uniji i podrazumeva jasno uputstvo svima koji se bavimo pristupanjem, prevod u originalu engleske reči „affordability“, dakle, šta možete sebi da priuštite i kada. Zašto biram taj naslov? Zato što mislim da ne možemo više sebi da priuštimo da onaj ko predlaže zakon viče – „sve je super, najbolje, nikad bolje nije bilo, fantastično, sve će biti rešeno“, a onaj ko osporava da viče – „ništa ne valja, nikad gore nije bilo“. Ne možemo to sebi da priuštimo. To je smrt dijaloga, smrt razvoja i u suprotnosti sa pristupanjem Evropskoj uniji i sa reformama oko kojih se slažemo.Zašto ću gledati zakone kroz priuštivost? Krenuću od najlakšeg – međusobno ukidanje viza. Da li možemo to sebi da priuštimo? Šta to znači? Ja sam prva za bezvizni režim sa svim zemljama, ali nedostaje ovde obrazloženje o priuštivosti.Dalje, javno-privatno partnerstvo. Dobro je što se menjaju odredbe. Da li možemo sebi da priuštimo da kažemo – ovo nije zaista javno-privatno partnerstvo, ali je u ovom trenutku najviše što možemo?Da li možemo sebi to da priuštimo ili ne 2016. godine i da pod maskom javnog privatnog partnerstva, u stvari stoji još uvek nedovoljna spremnost. Ne ministar u Vladi, ja kada budem imala nešto da je odgovorna ministarka, ja ću reći nego narativa koji postoji u upravi, koji postoji u ministarstvima gde sede ubedljivi ljudi koji pokušavaju, pa uspevaju da ubede članove Vlade, teže im ide sa narodnim poslanicima, da li je nešto dobro odmereno, da li je priuštivo. Ja mislim da nije i vratiću se na taj koncesije, dakle da li je priuštivo da tridesetak, dvadesetak, koliki god, broj aerodroma dajemo u koncesije ili je priuštivost u privatizaciji aerodroma. O tome mora biti dijaloga. Zato ne možemo više da priuštimo sebi da ovi koji predlažu viću sve je super, divno, nikad ovako nije bilo, vi ste krivi za sve, a ovi koji osporavaju viču, nikad ovako nije loše bilo, ni zašta niste sposobni.Pitanje je privatizacije aerodroma i koncesija za manje aerodrome i za Aerodrom „Nikola Tesla“, jeste pitanje koje je važno za ovu Vladu biće i za buduću, ako je ova ne reši.Prevoz opasnog tereta. Možemo li mi sebi da priuštimo ovde rečenicu da sve će biti kao da uprava postoji, samo uprave neće biti. Ja ne pamtim koliko sam puta već čula tu rečenicu. Tako je bilo sa Agencijom za nejonizujuće zračenje, s tim što je meni ovde rečeno da sam ja izmislila nejonizujuće zračenje, što bih ja volela, ali nisam.Nije Nije dobro, pogotovo što smo ostali bez objašnjenja šta će biti u ovom međuprostoru vremenskom, kada ljude iz uprave prebacite u ministarstvo, a poslovi dalje moraju da se obavljaju. Privreda se žali. Na šta se privreda žali? Je li bilo traženja mita u upravi? Je li bilo korupcije, bilo krivičnih dela? Ne možemo više sebi da priuštimo da iz pogrešnih procena radimo ovde rasprave o zakonima, jedni da viču super, drugi da viču ništa ne valja. Nemamo mi vremena za to. Na vama će biti da kažete – ma, samo vi pričajte, ja ću da uradim kako ja hoću. Od toga zajedničke štete samo bude i neproduktivno je.Obrazloženje je bilo da ukidanje uprave ima veze i sa boljim radom inspekcije i da je brana sivoj ekonomiji, i da će sve raditi Ministarstvo, ministarka kaže – pod budnim okom Ministarstva. Gde je to budno oko, dok je sad uprava postojala i da bez obzira koliko se ja slagala jer se radi o trans direktivama, a to mora, pa mora, da ćemo za neku godinu ili mesec doći, pa ćemo opet razgovarati o tome gde je mesto upravi i da li je bilo bolje onako ili ovako. Nemamo mi vremena to sebi priuštiti, ali na volju je sa vama kako god smatrate da nam dijaloga nije potrebno, da bismo bez ikakve dileme utvrdili šta je najbolje za opasni teret.Onda Zakon o stanovanju i održavanju. Obrazloženje o tome kakva je priuštivost ovog zakona u Srbiji. U tri tačke stoji obrazloženje. Nemamo skupštine stanara. Ja nisam uspela da nađem podatak, a koliko ih imamo. Nigde. Mora da bude pravno lice, neće da ih registruju u APR, neće da radi lokalna samouprava. Dakle, ne možemo sebi da priuštimo da dođemo da menjamo zakon, jer nemamo dovoljno skupštine stanara, a ne znamo koliko ih ima.I najdobronamernije, nemojte da uzimate Novi Sad kao primer. To što mi umemo u našoj maloj varoši retko ko gde ume, osim što volimo da se pravimo važni. Dakle, to radi zbog narativa društva, te varoši, zato postoje upravnici koji su plaćeni od strane skupštine stanara zgrada.Znači, imamo obrazloženje, da uvodimo prinudne upravnike i da uvodimo upravnike, a ne znamo koliko skupštine stanara ima. Ostavili ste u zakonu odredbu da skupština stanara sklapa ugovor sa upravnikom. Koja skupština stanara? Kako će da sklopi ugovor kad nema skupštine stanara, a ne znate da mi kažete broj. Ako ima tri miliona stambenih jedinica, ako 500.000 nije stalno naseljeno,

možemo sebi da priuštimo više obrazloženja koja su takve vrste opštosti, bez obzira koliko ja mogu da se složim da su i saradnici ministarkini i ministarka sama kazali – ne radi nam taj sistem sa skupštinom stanara, ne mogu da se dogovore. Nedovoljno dobro je.Šta znači da će lokalne samouprave onda birati prinudne upravnike? Onda nam ne treba skupština stanara. Kako će nam onda biti obrazloženje zato što ih nema sad dovoljno da se formiraju. Pravo glasa, identifikacija stanara, vrlo pažljivo moramo sa tom odredbom pogotovo

Manje više na to se svode odredbe ovako kako su interpretirane.Ne spadamo u nekog ko voli u ovom Zakonu o stanovanju da čita nameru bilo koga da zapošljava svoje prinudne upravnike, to se uvek pokazalo loše po političku stranku ili ideju ako je to imalo. Niti spadam u one koji smatraju da će to da bude opšte praćenje ljudi što rade po stanovima, šta kuva komšinica i šta je posle bilo niti da će biti upada u stanove. Ono što me brine je što ne možemo trećom izmenom zakona da priuštimo sebi propuštanje, šanse da uradimo održavanje zgrada. To je problem. Ja to u ovom zakonu ne vidim. Volela bih da vidim zato što bi to bila zajednička korist za sve nas. Ima nas koji živimo u zgradama sa dobrim iskustvom, pogotovo nas iz Novog Sada i znamo da to nije svugde.Problem ovog zakona je što izgleda kao da je pravljen na osnovu malo vesti o jednom malom dobrom modelu, pokupljenom i mešanom, ali u suštini nije domišljen do kraja. Tu, niti krivim koga niti mislim da bih smislila bolje, ali ono što znam je da javna rasprava i ono što su bile primedbe iz javne rasprave da se poštuje ceo proces dijaloga kada je u pitanju ovako važna oblast da bi zajedno došli do boljeg rešenja.Govori se o odgovornosti. Ko je odgovoran što je pala fasada sa smrtnim ishodom? Ja to pozdravljam. Ja u ovoj Skupštini pitam ko je odgovoran za pad helikoptera i smatram da je dobro da za svaku nesreću, za svaki ishod, da ne bio on smrtni, da se zna ko je odgovoran. Da li će ovaj zakon to utvrditi? Ja to ne vidim ni u jednoj odredbi.

To je lepo da se kaže ali ja to volim da vidim u zakonu i kako god da mi pojasnite kao i da mi pokažete broj koliko ima skupštine stanara, ja ću vam iskreno reći hvala, jer to znači da smo počeli da gledamo kako da kroz dijalog priuštimo bolja bolja rešenja u zakonu.Da li će Privredna komora zajedno sa lokalnom samoupravom imati najbolji mogući način da se obuče budući upravnici? U sledeća tri, četiri meseca kako reče ministarka? Mi smo ovde prisustvovali razmeni monologa koje po mom mišljenju nikada nismo mogli sebi da priuštimo ali smo to činili, te sam ja slušala da će se za tri, četiri meseca ustanoviti pravosudna akademija, pa sam slušala da će sva obuka komunalnih policajaca biti gotova za tri, četiri meseca. Pa, sam slušala da će sva specijalizovana obuka policajaca koji učestvuju biti gotova u najkraćem mogućem roku. Ništa se od toga nije dogodilo. Ja za to ne krivim ni ministarku ni njene saradnike ni ovu Vladu.Apelujem da počnemo da govorimo o tome šta možemo sebi da priuštimo nadalje. Još jedan krug toga da ćemo pričati – može, biće, ovo je super, ništa pre nije valjalo, ili ćemo sa druge strane pričati – ovo sad ništa ne valja, pre je bilo super, ili ćemo zaista da probamo, recimo, da izbrojimo skupštine stanara. Koliko to mora biti komplikovano da znamo koliko skupština stanara ima u Srbiji, trenutno? U broj. Gde je taj podatak?Po tako jednostavnim stvarima vidi se s koliko problema se susreće svako onaj ko hoće da u bilo kojoj oblasti zaista uvede red. Ja nema nikakvu sumnju da i ministarka i saradnici žele da uvedu red u ovu oblast. Moj je posao, moja obaveza da probam da vidim da li će tog reda stvarno biti.Zato biti.Zato je moj izbor da uložim na Zakon o stanovanju protesne amandmane, jer ne možemo sebi da priuštimo da se ovde razgovara, kako da vam kažem, samo o tome šta je sve besprekorno ili šta sve ništa ne valja, a da ne razgovaramo o kontekstu sa podacima sektora koji želimo da menjamo.Komunalne delatnosti i u vezi sa javno-privatnim partnerstvom komunalne delatnosti, ja nisam protiv ni javno-privatnog partnerstva, nisam protiv ni koncesije, ni privatizacije aerodroma, pogotovo nisam protiv stroge inspekcije kad je u pitanju prevoz opasnog tereta, te tako nisam ni protiv da se uvede red u komunalne delatnosti. Na šta se svodi ideja? Dakle, kod opasnog tereta ideja se svodi na to da Ministarstvo ima apsolutnu nadležnost, i to je nedostatak poverenja za uopšte mogućnost da negde neko decentralizovano takođe bude odgovoran.Drugi deo ideje je da kod javno-privatnog partnerstva u stvari imate preformulisanu ideju da se samo sa javnim sredstvima obavljaju razne delatnosti i da se u jednoj modifikovanoj varijanti, onome ko privatno želi da se bavi nekim poslom, omogućava da taj svoj rizik privatnog poslovanja deli sa javno sa javno prikupljenim sredstvima u lokalnim budžetima ili u centralnom budžetu, svejedno.Nemam ja ništa protiv te ideje. Vaša politika, vaša ideja. Moja je obaveza da probam da skeniram sve ono što ne valja i da proverim da li je priuštivo sa tačke gledišta podataka kojima raspolažem, pa tako i za komunalne delatnosti.Detaljisali ste sve komunalne delatnosti, tu ja vidim nameru zakonopisca da se u najkraćem mogućem roku popravi sektor komunalnih usluga tako da korisnici, građani mogu da imaju uticaj na to i da kažu svoju reč o kvalitetu usluge.Za sve ove zakone meni nedostaje, inače ono što mi nedostaje u predlozima zakona to je da se vidi da je građanin centar svega. Ne vidim ga ni u centru Zakona o stanovanju, ne vidim ga ni u centru javno-privatnog partnerstva, ne vidim ga ni u prevozu opasnog otpada, ne vidim ga ni u komunalnim delatnostima. Ne vidim da smo mi rešili da reformišemo svoj pogled na svet i da razumemo da su ideje sa kojima se slažemo i koje želimo da vidimo ostvarene u Srbiji ideje uređenih država EU sa vladavinom prava, da je građanin centar svakog sistema.Prvi podatak koji bi mi rekao da nisam u pravu bio bi da, ako srećom imate, koliki je broj skupština stanara u Srbiji, da podelite sa mnom. To bi već bio dobar početak da vidimo koliko kvalitetan dijalog možemo sebi da priuštimo ubuduće. Hvala.